**Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik Tomislav MIhotić iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cijenjeni potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni saborski zastupnici. Važeći Zakon o elektroničkim komunikacijama donesen nje 2008. godine je u proteklu razdoblju mijenjan i dopunjavan 4 puta, ponajprije zbog potrebe usklađivanja s izmjenama mjerodavne pravne stečevine EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Ovim se prijedlogom predlaže peta izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama kojima će se zakon dodatno uskladiti sa zakonodavnim aktima EU. Temeljna Temeljna pitanja koja se uređuju zakonom. Ovim se zakonom predlaže urediti sljedeća najvažnija pitanja, prenošenje preostalih odredbi direktive 2014/61 EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina kojima se uređuje fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena elektroničkim komunikacijskim mrežama velikih brzina te pristup toj infrastrukturi, utvrđivanje pravnog okvira za djelotvornu izravnu primjenu u domaćem pravnom poretku Uredbe EU 2015/2120 o pristupu otvorenom internetu i Uredbe Eu 2017/920 o roamingu u pokretnim mrežama odnosno ukidanju maloprodajnih naknada za roaming, dodatno usklađivanje odredaba o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i e-pozivu s mjerodavnom pravnom stečevinom EU, propisivanje propisivanje uvjeta gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina javnim sredstvima u skladu s operativnom programom Konkurentnost i kohezija 2014-.2020. i važećim programima razvoja širokopojasnog pristupa u RH, usklađivanje odredaba o osiguranju sredstava za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM-a sa smjernicama za izradu Državnog proračuna RH za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. na temelju kojih će HAKOM postati proračunski korisnik državnog proračuna od 1. siječnja 2018. godine odnosno prijeći iz postojećeg sustava računovodstva neprofitnih organizacija u sustav proračuna. Ciljevi koji se postižu donošenjem zakona, donošenjem ovog zakona uklonit će se prepreke postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina do krajnjih korisnika usluga, a koje se ponajprije odnose na nepostojanje ili neprikladnost postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrada te otežani pristup operatorima elektronički komunikacijskih mreža koji imaju namjeru postavljati elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina u više stambenim zgradama. Time će se osigurati sve zakonske pretpostavke za ispunjavanje temeljenog cilja, a to je smanjenje troškova i olakšanje postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina što dodatno potiče i ubrzava dostizanje ciljeva iz digitalne agende za Europu. Također propisivanjem uvjeta za poticanje gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina javnim sredstvima na komercijalno neisplativim područjima država omogućit će puna provedba Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016.-2020. godine i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a za koji su već alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014.-2020. Donošenjem ovog zakona osigurat će se pravni okvir za iskazivanje tržišnog interesa za gradnju navedene infrastrukture kao i odgovarajuće prekršajne sankcije u slučaju ne ispunjavanja preuzetih obveza. I još jedna dopuna, prihvaća se amandman Odbora za zakonodavstvo, on je bio izmjena u izričaju u članku 36. iza riječi: „RITT oprema“ i riječi: „zaštita i spašavanje“ dodaju se riječi: „u određenom broju i padežu“. Nomotehnički se dorađuje izričaj što prihvaćamo. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa gospodine državni tajniče. Imate pet replika, prvi je gospodin Marko VEšligaj. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege saborski zastupnici. Imam pitanje u vezi ovoga zakona, Zakona o elektroničkim komunikacijama, zbog čega je u članku 28. u odnosu na nacrt prijedloga zakona brisana odredba da se osim upravitelja općeg dobra i vlasnika nekretnine i sam upravitelj nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1 ovoga Zakona. Te znači utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da upravitelji nekretnina su najvećim dijelom jedinice lokalne samouprave kojima je to je društvo, Hrvatski telekom dužan plaćati naknadu za pravo puta. I mi sada umjesto da pojednostavimo taj postupak i omogućimo lokalnim jedinicama ali i RH da lakše ostvare ono pravo na koje ga na koje ga potpuno imaju prema zakonu, mi ovim zakonom to otežavamo. A u Nacrtu prijedloga zakona iz ožujka, odnosno iz veljače 2017. godine ta odredba je stajala. Smatram da se time direktno pogoduje operateru Hrvatskom telekomu koji ionako ne plaća ili plaća naknade lokalnim jedinicama u puno manjem iznosu nego što bi to prema zakonu trebao. Evo moliti ću predlagatelja da mi odgovori na ovo pitanje i objasni zbog čega je došlo do ovih izmjena. Hvala. Hvala i vama. Druga replika gospodin Nikola Grmoja. **Grmoja, znači ja neću postavljati pitanja, ja sam uočio to još jučer da onaj zakon koji je bio u e-savjetovanju nije isti onaj zakon kojeg smo mi ovdje ovdje danas dobili o kojem raspravljamo. Znači imali smo u savjetovanju upravo ovaj pojam upravitelja nekretnine. Bila je primjedba sa strane HT-a i Hrvatske gospodarske komore, Ministarstvo je odbacilo tu primjedbu da bi pred nas došao Zakon u kojem tog pojma nema jedino što se promijenilo u tom periodu je da je održan sastanak u Vladi, predsjednika uprave i njegove bliske suradnice gospođe Mišetić sa predsjednikom Vlade. To je jedino što se promijenilo u ovom periodu i došao je pred nas ovakav zakon. postavljati pitanja, ja imam konkretne amandmane koje ću priložiti, koji će omogućiti jedinicama lokalne samouprave da ostvare naknadu kako se ne bi i dalje izvlačio novac iz Hrvatske, kako HT ne bi izbjegavao plaćati općinama i gradovima ove naknade i kako ne bi gospodin Tomašković i ostala ekipa iz uprave Hrvatskoga telekoma ostvarivala bonuse na to izvlačenje novca iz Hrvatske od strane općina i gradova, u konačnici od naših građana, ali to ću tijekom rasprave iznijeti. Hvala vam. Gospodin Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolege prije mene i kolega Vešligaj i Grmoja su primijetili u biti glavni problem ovoga zakona jer ovaj zakon iako na oko izgleda možda neinteresantan javnosti i gledateljima koji nas prate preko televizije, on je u biti direktno nakon sastanka u Vladi 9. lipnja ove godine premijera sa predsjednikom uprave T-com-a krenuo u smjeru direktnog pogodovanja bonusu bonusu gospodina Tomaškovića i to je ono što pokazuje kakva je ova Vlada HDZ-a a to je Vlada koja konstantno iako se poziva na domoljublje izdaje hrvatske nacionalne interese i ovo sada više nije slučajno budući da u zadnjih par mjeseci imamo nekoliko zakona koji su okrenuti direktno protiv hrvatskih građana kao što je npr. lex Agrokor kojim se pogoduje jednom čovjeku na uštrb cijele Hrvatske. Pa onda imamo situaciju od prije tjedan dana Zakon o koncesijama koji je preko noći na tiho gurnut u ovaj Sabor na glasanje, da ne bi bilo reakcija i sada ovo. I to sada više ne može biti slučajno. I mene samo zanima kako će predsjednik Vlade gospodin Plenković pogledati u oči svojim kolegama iz HDZ-a, gradonačelnicima i načelnicima općina diljem Hrvatske kojih ima najviše u Hrvatskoj upravo iz redova HDZ-a a on njima direktno uzima sredstva lokalnih samouprava. Mislim oni će ta sredstva dobiti samo ih se ovim zakonom tjera na dugotrajne sudske postupke za koje mnoge naše općine pogotovo u nerazvijenim krajevima Hrvatske kao što je Slavonija i Dalmatinska zagora nemaju uopće sredstava da bi pokrenuli neke sudske sporove, ni da se natežu sa T-com-om sljedećih 5 godina a natežu se već od 2008. do danas. Ali uglavnom HDZ-ova Vlada je Vlada koja pogoduje krupnom kapitalu, pogoduje bankama i to sada već vidimo da je to agenda rada ove Vlade. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala lijepa predsjedavajući. Evo vidimo zakon koji smo, raspravljamo vrlo bitan zakon koji je trebao biti u zaštiti naših interesa, interesa lokalnih samouprava, pojedinaca, Zakon o elektroničkim komunikacijama, u biti je ništa drugo nego nastavak pogodovanja stranim tvrtkama ili teleoperaterima a to je vidljivo iz govora mojih prethodnika gdje se sve čini na štetu naših lokalnih samouprava, znači ovim izbacivanjem upravitelja nekretnine u biti najveći dio novca gdje se koriste naše površine u Hrvatskoj otići će u Njemačku, otići će tamo, ili će kupovati u Crnoj Gori, T-com se proširivati ili će Davor Tomašević odlučivati Tomašević odlučivati gdje će ići taj novac. Interes lokalnih samouprava je da se puni proračun, da na tome području izgrađuju infrastrukturu, da se naplaćuje ono šta nam je oduzelo napravedno a to je naša telefonska infrastruktura koju su platili naši očevi i vi stariji koji nas slušaju. Međutim ne radi se u interesu hrvatskog čovjeka, premijer je iz ovoga sastanka i vi kolege koji ovo predstavljate, pogodujete stranim teleoperaterima koji otpuštaju naše djelatnike, naše ljude i svu svoju dobit prebacivaju u druge države i hvaleći se kako kupuju na drugim prostorima i šire svoje mreže. Ovo je jedan, sramotno izbacivanje da poslije javne rasprave se ukida jedan dio koji je vrlo velik, koji se može mjeriti u milijardama na štetu Hrvatske. Ne samo šta smo im to prodali, tj. dali za ništa, našu telefonsku infrastrukturu, ovo je i pokazatelj da će i optička mreža ići u strane ruke i narod će trebati to spriječiti. Sve zakone koje donosimo ovdje isključivo se radi zbog interesa pojedinaca kako bi se pozicioniralo u Europskom vijeću a na teret lokalne i regionalne samouprave i državne samouprave i svakog čovjeka u Hrvatskoj, sramota…/Upadica Radin: Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja vas molim, znači nakon 6 replika koje će biti jedne te iste da se dignete i odgovorite, to niste ni spomenuli u raspravi, zbog čega toga nema. Zbog čega novac koje naše jedinice lokalne samouprave su do sad dobivale od operatera više ne bi trebale dobivati. Pogotovo kada se radi o opremi koju su naši ljudi gradili desetljećima svojim novcima plaćavši priključke i pogotovo zato šta to nije privatizirano, mada jedan operater govori sustavno da to je privatizirano, ali to nije privatizirano i pod razvojem poslovne klime jednostavnosti, jeftinijem investiranju, ukidati ovakvu jednu odredbu da bi nekome pogodovali, tu se radi o desecima i stotinama milijuna kuna. Najveći gradovi, naravno imaju najveće prihode od toga, meni je čudno da će recimo stranka koja je dio vladajuće koalicije poduprijeti taj prijedlog a u gradu Zagrebu će izgubiti desetak milijuna kuna godišnje prihoda na konto tih naknada. Znači s te strane prvo našim ljudima treba objasniti zašto idemo u korist operatera, zašto im ukidamo naknadu koja je pravična jer oni nisu gradili tu mrežu devedesete godine nego su je gradili ljudi svojim uplatama za telefonske priključke i ono što sam siguran sada da treba država investirati u optiku i digitalno povezivanje, i da ta infrastruktura treba biti dio jednog nacionalnog interesa i jednako dostupna svim operaterima. Znači, ne smijemo se više nikada dovesti u situaciju da jedna tvrtka ma kako se ona zvala, ima monopol nad digitalnim prijenosom podataka i ja se nadam da će to Vlada konačno shvatiti a vas molim, da odgovorite nakon 6 replika na to pitanje. Hvala lijepo. **Radin, Furio Gospodin Grmoja ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Krajem 2015. godine bilo je uhodano reguliranje odnosa između naših općina i gradova, jedinica lokalne i regionalne samouprave i HT-a na način da jedinice lokalne samouprave podnose zahtjeve HAKOM-u u cilju uređenja imovinsko-pravnih odnosa glede elektroničke komunikacijske infrastrukture koja prelazi preko nekretnina a u njihovom vlasništvu, odnosno pod njihovim upravljanjem. I ostvarivanje prava na naknadu koja im je pripadala sukladno odredbama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Po donošenju rješenja od strane HAKOM-a, pristupilo bi se sklapanju ugovora između općina, gradova i HT-a uz primjenu pojedinih odredbi zakona i korištenje naknada propisanih Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta. Uvjeti služenja nekretninama HT u potpunosti s uređenjem odnosa sa sa općinama i gradovima, te jednostrano mijenja sporazumne dogovorene uvjete te na sve moguće načine počinje opstruirati uređenje imovinsko-pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave. HT danas više ne plaća nikakvu naknadu skoro nikome, o tome je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture bilo detaljno upoznato s obzirom da je preko 60 jedinica lokalne samouprave iz svih krajeva RH poslalo dopise kojima poslalo dopise kojima su zabranili HT-u i svim ostalim operaterima služenje nekretnina u njihovom vlasništvu i pod njihovim upravljanjem bez ikakve zakonske osnove, i bez uređenih imovinsko-pravnih odnosa. Od strane ove gospode koja ovdje sjedi, od istoimenog ministarstva, nije poduzeto apsolutno ništa. Državna revizija je od 2012. upozoravala jedinice lokalne samouprave, znači općine i gradove da moraju uprihoditi sredstva s predmetne osnove jer u protivnom postupaju na štetu općina i gradova. Znači gradonačelnici i načelnici su morali uprihoditi ta sredstva. Također, mnoge jedinice lokalne samouprave proglašene su područjima od posebne državne skrbi a ne mogu u skladu sa važećim propisima urediti svoje odnose sa HT-om, čime direktno oštećuju znači, znači, državni proračun jer iz istog dobivaju sredstva u obliku raznih potpora a sami ne mogu uprihoditi ono što im po zakonu pripada. Koliko je, ja ću postaviti jedno jednostavno pitanje, Državni proračun oštećen i tko će za to odgovarati? Znači HT obilato koristi nesređeno zemljišno-knjižno stanje u RH te je iz te osnove ukrao RH, jedinicama lokalne samouprave, fizičkim i pravnim osobama nekoliko milijardi kuna od njihova dolaska, znači od dolaska Deutsche telekoma u RH i to nastavlja činiti svakodnevno. Svake godine RH, jedinice lokalne samouprave, fizičke i pravne osobe su pokradene i zakinute za stotine milijuna kuna, a država se znači, zadužuje po svijetu a mi imao te novce koje ne uzimamo od HT-a odnosno Deutsche telekoma Koliko milijuna kuna još treba izgubiti RH i jedinice lokalne samouprave da bi se nešto poduzelo? Ja postavljam pitanje evo ministru Butkoviću ovdje, znači prisutnim predstavnicima Ministarstva prometa, tko će odgovarati za pokraden milijarde kuna s ove osnove koja je izvučena kao dobit Deutsche telekoma i koliko će biti bonus Davora Tomaškovića i ostalih iz Uprave HT-a za ove izvučene novce? I ovim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama koje su bile u raspravi u prvoj polovici 2017. ponovo se na jedan izrazito netransparentan način pokušava pogodovati HT-u. Naime, zakon koji je dan u e-savjetovanje i ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo drage kolegice i kolege nisu isti zakoni. Naime, iz tog zakona koji je bio u e-savjetovanju članku 28. stavak 6. izbačen je pojam upravitelja nekretnina. Što se dogodilo da HT odnosno Deutsche telekom HT i Hrvatska gospodarska komora tijekom savjetovanja ulože primjedbe. Te primjedbe ministarstvo odbije, a onda znači izbace, odnosno postupe po njihovom zahtjevu i mi ovdje na naše klupe dobijemo ovakav zakon. Što se dogodilo u tom periodu? Dogodilo se to da su se u petak 16.6.2017. sastali u Vladi predsjednik uprave HT-a Davor Tomašković u društvu svoje bliske suradnice direktorice Sektora Ureda predsjednika Uprave Hrvatskog telekoma Arijane Bazale Mišetić čija je kćer Tena Mišetić zamjenica predstojnika premijerova kabineta. Javnost i danas ne zna koja je bila tema tog sastanka i je li posljedica tog sastanka ovakav prijedlog zakona. tijekom javne rasprave ili e-savjetovanja stigle su primjedbe HT-a i Hrvatske gospodarske komore na ovaj pojam upravitelj nekretnine. Međutim, Ministarstvo prometa je tu primjedbu odbilo. Ali zamislite u zakonu koji je došao danas pred nas kao saborske zastupnike tog pojma nema. S obzirom na izneseno i trenutnu situaciju u kojoj HT ništa i nikome ne plaća u RH po ovoj osnovi i da ministar Butković i premijer Vlade Plenković ne namjeravaju ništa poduzeti kako bi se zaštitio nacionalni interes, te kako bi Republika Hrvatska, naše općine i gradovi, u konačnici naši građani ostvarili svoja zakonska prava na način da urede imovinsko-pravne odnose i da uprihode uprihode pravičnu novčanu naknadu ja ću dati amandman na ovu izmjenu i dopunu zakona kojim bi se olakšalo ishođenje potvrda o pravu puta, te bi jedinice lokalne samouprave lakše ostvarile pravo na ovu zakonsku naknadu. Znači, amandmanom ću predložiti odredbu po kojoj naknada za pravo puta pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina ako je vlasnik nepoznat. U biti to znači sljedeće. Dok se ne utvrdi vlasnik nekretnine naknada pripada gradovima ili općinama. Kad se utvrdi i upiše u Zemljišne knjige naknada će ići njemu, a on ionako ne može retroaktivno tražiti naknadu od HT-a nakon što se utvrdi njegovo pravo vlasništva, pa se ovakvim amandmanom nikoga ne oštećuje osim što naše općine i gradovi, a time naši građani dobivaju novac koji ostaje u Hrvatskoj, a ne odlazi u Njemačku i da se na osnovu tog novca koji odlazi u Njemačku da dobiva bonus Davor Tomašković, da određene beneficije ima i gospođa Mišetić. I ja postavljam ovdje pitanje i tog mogućeg sukoba interesa. Znači, potrebno je naglasiti da pravo na novčanu naknadu pripada kako pravnim, tako i fizičkim osobama, te da prema grubim procjenama u slučaju nedonošenja predloženih izmjena i dopuna godišnji gubitak, znači Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, znači to je moja gruba procjena iznosi oko 250 milijuna do 350 milijuna kuna s tim da više od polovice tog iznosa pripada, znači upravo jedinicama lokalne samouprave. Hoće li Plenkovićeva Vlada prestati pogodovati Deutche telekomu odnosno HT-u i osobnom budžetu Davora Tomaškovića i ostalih članova Uprave HT-a. Naime, do sada se od Hrvatskog telekoma propustilo naplatiti negdje oko 4 milijarde kuna. Zamislite koji je to iznos koji je izvučen iz Hrvatske i na osnovu tog iznosa ta ekipa je ostvarila bonuse. Bez tog novca, znači ostala je Republika Hrvatska, naše općine i gradovi, a taj novac je završio u rukama Deutsche telekoma. Gospodo kada će više biti dosta? Ja ću sada ovaj amandman ovdje dati, znači čisto da budu upoznati o čemu se radi, a naravno uputit ću ga u proceduru. Hvala. Hvala i vama. Imate pet replika. Prva gospodin Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grmoja, vi ste jako jako dobro prikazali cijelu situaciju oko ovog zakona i ovih izmjena i u biti mogu reći samo da se slažem sa vama. Ali znate što mene brine još uz ovaj zakon? Brine me šutnja gospodina državnog tajnika da nakon šest replika, da nakon vaše rasprave nitko ništa ne govori. Znači da je sve ovo istina. Mislim ja znam da je istina, ali i oni su svjesni da je istina i opet će to gurati glavom kroz zid do kraja. Postavili ste na kraju pitanje hoće li Plenkovićeva Vlada prestati pogodovati Deutsche telekomu i gospodinu Tomaškoviću? Neće. Neće zato što ova Vlada cijelo vrijeme pogoduje krupnom kapitalu, pogoduje bankama, pogoduje razno raznim gazdama itd. I to vidimo iz tjedna u tjedan sa svakim nekim njihovim novim zakonskim prijedlogom ili nekom njihovom novom izmjenom. I kada mislimo da je gotovo nije gotovo. I kad dođe jedan naoko ovako benigni zakon koji uređuje samo nekakve odnose onda se u biti iznenadimo šta se iza brda valja. Uglavnom ovo je zabrinjavajuće, ali je na nama oporbenim zastupnicima da o tome govorimo, da ukazujemo na to i da jasno kažemo da su ove izmjene nakon pod čudnim okolnostima, nakon sastanka premijera Plenkovića sa predsjednikom Uprave HT-a Tomaškovićem, pa se onda prihvati ono što je prije toga ministarstvo samostalno odbilo. Znači direktno vam je netko naredio da sad to morate promijeniti i gurate tu nama, direktno se pogoduje bonusu gospodina Tomaškovića. To treba jasno reći. Znači, gospodin će ubrati na svoj konto na kraju godine značajan iznos novca hrvatskih građana i gradova i općina općina RH. I baš me zanima kako će gradonačelnici i načelnici iz redova HDZ-a u ovom Saboru glasovat o ovom zakonu i hoće li podržat amandmane kojih će iz redova oporbe biti? Znači direktno će svoje novce ostavljati nekakvim tamo menadžerima iz Njemačke. Hvala lijepo. …/Upadica se ne čuje./… Grmoja, oprostite, ispričavam se. Gospodin Grmoja izvolite. A dobro, gospodin državni tajnik je, hoćete vi to reći?

rasprave …/Upadica se ne čuje./… Da ispričavam se, sad je odgovor na repliku. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega, apsolutno ste u pravu. Mislim da građani uopće ne znaju o kakvim se milijunskim bonusima radi i kolike i kakve bonuse imaju članovi uprave HT-a i gospodin Tomašković, a izvrsno ste primjetili da kupuju vrijeme, znači gospoda kupuje vrijeme. Ne znam, jeste li vidjeli kako su se uznemirili čim smo mi počeli ovdje iznositi ovo, digli su se čak, otišli tamo, kolega Borić se ustao iz klupa, bio je dogovor tamo iza, što i kako odgovoriti, jer ni sami ne znaju što se događa, jer im je ovo vjerojatno protureno, da ni oni ne znaju, jer se njih vjerojatno ništa ne pita. Tako da je očito da smo uboli u pravu stvar i sad je velika uznemirenost i čeka se sami kaj kako bi se našao nekakav odgovor na ovo pitanje, jer odgovora nema. Ovdje se radi o direktnom pogodovanju, možda sintagma upravitelj nekretnine, nije pravno najsretnija, ali zato ja u ovom amandmanu imam rješenje na koji način pomoći našim jedinicama lokalne samouprave, našim općinama i gradovima, a ne ići u korist HT-a i budžeta gospodina Tomaškovića i ostalih Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Grmoja i ja se moram vama ispričati, ali u međuvremenu je iz klupa predlagatelja, došla vijest da će odgovoriti na sve nakon svih replika, tako da sam dužan to reći, jer je bio direktno upitan. Ispričavam se. Gospodin Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Grmoja, sve što ste rekli, ste u pravu. Mislim potpisujem i to je poznato i to znaju i kolege iz HDZ-a, gradonačelnici, načelnici HDZ-a, da je činjenica da u pravu služnosti, gradovi i općine gube velika sredstva, a poglavito na ovaj način, zbog imovinskih pravnih odnosa. Evo ja se još 2012. godine, pisao paukovoj mreži iznad Sinja koja se ne može dogoditi T-Comu u Njemačkoj, jer bi odgovarao za ovo. Pa stavljaju po infrastrukturi gradskoj, stupovima, zgradama, kulturnim dobrima, čak na alkarskom trkalištu, kroz stoljetnih maruna, drvoreda, stavljaju svoje kabele, bez plaćanja, bez pitanja suglasnosti. Također ne govorim latinskim stupovima i baznim stanicama i činjenica je da je pogodovanje T-Comu danas izraženije nego onda kada je privatiziran. Jer danas, očito osobni interesi su nadvladali, naravno bonusi, pred članova uprave, a također i naših Briselaca koji žele upravljati u Vijeću i pogodovati i dodvoriti se Angeli Merkel. Da li će gradonačelnici, načelnici, liječnici iz onih koji će podržati ovaj zakon, ili ne podržati vaš amandman, a imati će jako baznih stanica određene amandmane, to ću u raspravi kazati. Jer također, krše se svi zakoni, propisi i nismo isti kao u Njemačkoj, prema tome, smatram da bi ministar Oleg Butković, najmanje što je morao napraviti, doći ovdje pre nas saborske zastupnike, odgovarati, davati odgovore na vaše upite i upite svih zastupnika, davati rješenja u interesu naroda i lokalnih samouprava, jer je činjenica i spomenuli ste da su brojne jedinice kao i moj Sinj, nisu više …/Govornik se ne razumije./… područja, izumiru, jedino što ih eksploatira T-Com uz pomoć naših vlasti i ministra koji bi zbog ovoga morao dati ostavku,

uopće nije znao, niti je on zna što piše u ovom prijedlogu zakona. Očito je da većinu naših zakonskih prijedloga i ono što mi ovdje izglasavamo da se pišu negdje drugdje, da ih pišu određeni interesni lobiji i da. Znate zašto Most doživljavaju kao nekakav remetilački faktor? Pa mi njima remetimo njihove krugove. Mi njima njihove krugove remetimo. Ti krugovi su uspostavljeni i mi se sad pojavili, a vi kažete e nećete. Onda naravno da ste vi problem kolega Bulj. Vi ste problem. Jer Tomašković se sada znoji što će biti s ovim. Jer ste vi upozorili, a znoji se i ova ekipa ovdje, vidjeli smo kako su se uznemirili, kako su tamo išli na konzultacije s Borićem. Znoje se jer smo prepoznali što rade i cijelo vrijeme to pokušavaju raditi. Cijelo vrijeme trebaju nekome pogodovati. Ja sam mislimo da ću se barem malo, u oporbi da će nam biti lakše dok smo bili u Vladi, stalno smo ih morali upozoravati nemojte raditi ovo, to nije dobro za Hrvatsku, nemojte raditi ovo. Pa evo i u oporbi imamo isti zadatak. Jer nitko od kolega iz HDZ-a nije upozorio na ovo, a ima i gradonačelnika i načelnika. I opet mi smo ti koji upozoravamo na ovakve nepravilnosti i pogodovanja. I zanima me i to sam ponovio više puta, što će biti sa optičkom mrežom? Hoće li Hrvatska graditi agregacijsku optičku mrežu u svom vlasništvu, da je daje svim operaterima pod jednakim uvjetima, da u konačnici naši građani imaju povoljnije cijene. Tu će se vidjeti za čije interese radi Andrej Plenković ili on po potrebi znači radi samo za nečije strane interese, a vidjeli smo kako ga doživljavali ti kojima se nastoji dodvoriti. Pa nema komu šamar nije opalio. Znači, evo Njemačka mu je opalila nekoliko šamara. Andrej Plenković je ispao mali miš u toj vanjskoj politici, odnosno u diplomaciji,

Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Grmoja, da ovo sve što ste rekli je točno. Ja ću još samo dodati, znate na koji je jedini način na koje lokalne jedinice mogu barem doći do dijela ovih sredstava, jer teško da će se ako se vratimo skroz unatrag od kada postoji to pravo za ovim naknadama. Jedini način je da pokrenu upravne postupke u kojima se utvrđuje visina naknade za pravo puta. moje pitanje, čemu zapravo pokrećemo upravne postupke za nešto što je pravo lokalnih jedinica? Ja to znam iz konkretnoga slučaja s obzirom da sam i čelnik lokalne samouprave koja je također pokrenula upravni postupak po ovome pitanju. No ono što bi još želio reći, puno puta smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali pa i složili se oko toga kako sa svih strana političkoga spektra kako sa malim prihodima raspolažu jedinice lokalne samouprave. Evo i sada kada imamo jedan konkretan konkretan razlog da svi donesemo jednoglasnu odluku, da napravimo jedan mali korak prema decentralizaciji i omogućimo veće prihode jedinicama lokalne samouprave ne na uštrb države ili državnog proračuna nego samo time da dignemo ovdje u Hrvatskom saboru za izmjene zakona za amandman koji će također i klub SDP-a predložiti. Reći ću još samo za kraj da nažalost operater sklapa raznorazne nagodbe sa općinama i gradovima nudeći puno manje iznose nego što bi trebao po zakonu plaćati. Dakle novci su već velikim dijelom iscurili da se tako izrazim i na nama je da sada to spriječimo i da konačno lokalne jedinice dobe ono što im pripada prema zakonu. Hvala. Hvala i vama. Odgovor na repliku, gospođa ustali i upozorili na ovaj problem i to mi je apsolutno jasno i uredu je od vas da kao čelnik jedinice lokalne samouprave gledate kako uprihoditi što veća sredstva za vašu jedinicu i u konačnici za vaše građane. Mene čudi zašto nema reakcije gradonačelnika i načelnika iz HDZ-a, zašto oni ne reagiraju? A ovdje se radi o njihovom proračunu o novcu koji će oni moći uložiti u razvoj svojih općina i gradova, oni ne reagiraju i to je ono što je veliki problem. ponovno ponavljam, zakonski prijedlozi koji dolaze ovdje pred nas očito se pišu negdje drugdje, interesni lobiji traže sastanke, vrše pritiske. Sada imaju izravni link do premijera preko gospođe MIšetić i evo nije im nikakav problem organizirati sastanak i zatražiti da se ovaj pojam makne iz zakona i da onda imamo štetu za naše jedinica lokalne samouprave. Evo mi smo ovdje ustali protiv toga, evo vidimo stižu već prvi amandmani, ja ću morati ići isto ovaj svoj koji sam pripremio i ja se nadam da će to biti prihvaćeno od strane ministarstva. Ako ne bude prihvaćeno očito je kome se pogoduje, što se radi i koja je namjera. Ali to nije nikako dobro. I evo ponovno pozivam ovdje sve zastupnike, zajedno stanimo tražimo od Vlade, dajmo potporu premijeru, on sam nema snage ali dajmo mu potporu da se suprotstavi Njemačkoj i Deutsche Telekomu i da Hrvatska krene u gradnju svoje optičke agregacijske mreže. U tome će koliko god ga kritizirao imati moju punu podršku jer se tu radi o nacionalnom interesu i ovo je pitanje ne samo jednakog tržišta za sve, nižih cijena za naše građane, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti. Poduprimo svi premijera u tome i ja se nadam da će on usprkos ovim pritiscima ići u tom smjeru.

nadodamo na ovu vašu raspravu, dakle i novac kao i tokovi rijeka ima svoj tok, ako ne ide u javnu blagajnu onda postoji velika opasnost da ide u privatne kasice prasice pa da otvori prostor za korupciju. Istina je, mi smo i na Odboru za promet razgovarali danas 31.12.2016. je stupio na snagu Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina u pravni poredak RH. Riječ je o Direktivi 2014/61 i predstavnik predlagatelja je objasnio da je ovo nastavak implementacije te direktive u Zakon o elektroničkim komunikacijama gdje se to odnosi na zgrade. Nisam u tom trenutku imamo informaciju vi ste je sada iznijeli, mi smo se prije same sjednice o tome razgovarali, dakle ovo je vrlo ozbiljno pitanje vi govorite o 4 milijarde, pa to je ogroman novac. to je ogroman novac. … kolega Đujić je upozorio dobro pod krinkom benignih promjena se zapravo uvode takve odredbe koje će oštetiti jedinice lokalne samouprave i mislim da je to nedopustivo. Sve ono što je obilježilo poslovanje Hrvatskog telekoma ovdje u Hrvatskoj može se opisati, u Slavoniji postoji izraz kao mrak na tavanu, ništa se ne vidi, osjećaš se ugodno. Dakle dok god su neriješeni imovinskopravni odnosi dok god je takva situacija kakva je možemo reći da je ovdje EL Dorado za ubiranje javnog novca i to treba spriječiti. I da samo zaključim, dakle iako sam na odboru glasao za ovaj prijedlog zakona ako se ne usvoje ovi amandmani neću dati glas za prijedlog zakona. Hvala. Odgovor na repliku gospodin Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Žagar, niste odgovorni. Vidim kolega Borić se smije ali niste odgovorni. Kao je u e-savjetovanju bio jedan prijedlog zakona, ako je ministarstvo odbilo primjedbe u e-savjetovanju HT-a i HGK i onda nam podvalilo ovakav prijedlog zakona u kojem je to izbačeno, to nije vaša odgovornost. Pa ne možemo mi imati kapacitete da ovako opsežne zakone iščitavamo, uspoređujemo što je bilo, gledamo ako je samo ministarstvo to odbilo i mi smo se nadali da je tu ministar Butković i premijer Plenković da su pokazali HT e nećete više ovako, nećete se više ovako ponašati mi ćemo našim jedinicama lokalne samouprave omogućiti da uprihoduju sredstva. I onda se dogodi nešto ovako. Pa ja računam ako je netko hrvatski premijer da štiti interese hrvatskih građana, da štiti interese naših gradova i općina. Ja želim takvog premijera, ja bih volio da je premijer Plenković takav premijer. I ja još želim da on promijeni taj smjer i bude takav premijer jer on je i moj premijer on je i moj premijer i zato mu želim dati potporu. Ali sam svjestan da je slab, svjestan sam da njega vrše pritiske određeni interesni lobiji, svjestan sam da on nema sam hrabrosti suprotstaviti se Njemačkoj i njenim interesima. Ali zato mi svi moramo stati ovdje uz njega dok god je hrvatski premijer, mora imati našu podršku za ono što je pitanje od nacionalnog interesa i uvijek će imati moju podršku ako bude išao u tom smjeru. Ali ću isto tako uvijek glasno upozoriti na one nepravilnosti i ona pogodovanja koja uočim. Naravno da kao saborski zastupnici ne možemo sve uočiti, ali ono što uočimo dužnost je da o tome obavijestimo i naše kolege ovdje ali i ukupno cjelokupnu javnost da obavijestimo o onome što smo uočili. Evo ja sam to uočio, uočile su još i druge kolege, iznijeli to ovdje i to je dobro. Ja se nadam sada da će i oni koji su predlagatelji, ali i zastupnici nas u tome podržati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Grmoja, iznijeli ste zapravo zastrašujuće informacije jer po ovome ispada da mi zapravo potičemo financijski HT ili da budem jasnija, mi im dopuštamo da ne plaćaju milijarde kuna na štetu naših gradova i općina. Međutim, problem ne staje samo tu, ovaj problem ide i dalje a dolazi sve do naših građana a pogotovo mladih i malih poduzetnika. Ja ću vam dati primjer iz svoje okoline gdje jedan mladi poduzetnik se okuražio upravo u ovo vrijeme danas, otvoriti svoju firmu, sam izaći na tržište, zaraditi svoju plaću, ne samo svoju plaću, nego i doprinose kojima se puni državni proračun i od kojih zapravo mi svi ovdje imamo svoju plaću. A sve što je njemu trebalo za obavljati njegovu djelatnost je jedan metar kabela od HT-ove šahte do adrese njegove tvrtke gdje obavlja svoju djelatnost. treba osigurati tu uslugu a općina treba dati, odnosno uvjete da se iskopa tih metar kabela. Općina nije dala suglasnost za to što je sasvim logično obzirom da HT ne plaća pravo služnosti na kompletnu infrastrukturu općini zašto bi im dopuštali da rade nešto što ne plaćaju već godinama. Međutim što u toj situaciji se dešava sa našim poduzetnicima, tko će se zauzeti za njih? Da li to zapravo znači da mi kada dođemo u situaciju da biramo između našeg malog poduzetnika i HT-a, mi ćemo zapravo izabrati HT. Puna su nam usta bila poduzetništva i poticanja poduzetnika ali očito to samo ostaje u kampanji. spor koji postoji između HT-a i jedinice lokalne samouprave i zbog tog spora trpi mladi, odnosno mali poduzetnik, zbog tog spora. Upravo zato jer HT na sve načine pokušava izbjeći plaćanje jedinicama lokalne samouprave. Ali znate što je najgore? Najgore je što HT-u pogoduje hrvatska Vlada, Ministarstvo prometa, ovi ljudi ovdje koji sjede, koji su se jako uznemirili, ja ih pratim i cijelo vrijeme se došaptavaju, jako su uznemireni jer smo otkrili ovaj problem i ovo što nam nastoje progurati. A ja bih volio da se oni više brinu o tome kako će taj mladi poduzetnik, kako ćemo mu omogućiti da ima sve uvjete za razvoj svoga biznisa a kako će našim jedinicama lokalne samouprave, našim gradovima i općinama omogućiti da se naplate od HT-a a ne kako će kako će HT-u omogućiti da izvlači novce iz Hrvatske i da Tomašković ubire bonuse. To je cjelokupan problem Hrvatske i to nije samo u ovom segmentu, to je svugdje. Takvu situaciju imamo svugdje i to je problem, dok to ne riješimo Hrvatska neće ići naprijed. Hvala lijepa. Predlagatelj je tražio 5 minuta da kaže svoje mišljenje najvjerojatnije u vezi tih replika, raznih oblika intervencije koje su bile u sklopu rasprave. Upravitelj nekretnina, to je bio glavni spor ovdje i promjena do koje je došlo od provedbe javnog savjetovanja pa do upućivanja Zakona u proceduru. Proveli smo dodatne analize i onda nakon toga dostavili ovakav prijedlog. Nakon dodatnog usklađivanja sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koje takav pojam ne poznaje, to je bio jedan razlog zašto to nije prihvaćeno i zašto nije uvršteno. A drugo je, brisanje pojma je i u skladu sa praksom Visokog upravnog suda u provedbi njegove kontrole nad rješenjima HAKOM-a. Inače ovo sve skupa je poticaj jedinicama lokalne samouprave, normalno da upišu svoja prava vlasništva, jer da su upisana prava vlasništva do ove dileme ne bi došlo. Oni bi imali pravo temeljem toga dobiti tu naknadu trebali, operateri trebali platiti. Netočna je izjava da operateri nikome ništa ne plaćaju. Na temelju izdane potvrde o pravu puta HAKOM-a plaćaju svim vlasnicima nekretnina i upraviteljima općeg dobra. I nadalje će tako plaćati temeljem odredbi ovoga zakona. Što se tiče agregacijske mreže graditi će je odašiljači i veze u skladu sa nedavno dobivenim odobrenjem Europske komisije te će ta veza ostati u državnom vlasništvu. Tu su bespovratna europska sredstva od preko 70 milijuna eura. I na kraju ovaj zakon nema nikakve veze sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. To je jedno što konzumiraju i naplaćuju i sada jedinice lokalne samouprave. Eto hvala.

Kolega Mihotić, ja ne znam je li ovo vama pisao predsjednik uprave pa vam poslao sada mailom pošto ste bili uznemireni, činjenica a vi to znate jer često dolazite u Sinj, znate gdje je alkarsko trkalište. Ajde provjerite šta je na Marunima, stoljetnim, gdje ponosno dolaze na alku premijeri, ministri, vidjeti mreža paukova bez ikakvog prava, bez služnosti, nebriga ih, rade što žele, ja bi osobno, ja sam to i govorio i uzeo sjekiru i to odsjekao, ljudima će Internet pa će me ljudi napasti zašto nema interneta. Rade šta god hoće, vi ste im dozvolili. A vi sad branite ovdje da lokalna samouprava naplaćuje. Ajde provjerite koliko ste naplatili prava služnosti, koliko kilometara onoga što je naš narod napravio, šta je u privatizaciji dato na način kako je dato. HDZ-ova Vlada je počela, SDP-ova završila privatizaciju T-COM-a, to je činjenica. I to znamo. Ali vi na ovaj način kazati da T-COM plaća lokalnoj samoupravi, pa provjerite, molim vas koliko plaća, a s ovim skidanjem…/Govornik se ne razumije./…nekretnine, baš vi se uplićete u ovaj dio da bi se trebali riješiti imovino-pravni odnosi. Znate koliko ima nerazvrstanih cesta koje nisu upisane? Platit će se onome tko je asfaltirao, lokalnoj samoupravi. I slični primjer. Prema tome, štitite lokalnu samoupravu, štitite pojedinca, poduzetnika zbog metra kabela koji ne može otvoriti svoj obrt. Oni jedino šta rade, izvlače novac pa se hvale da u Crnoj Gori HT proširuje svoje djelovanje ulaganja. Znate koliko je smanjen broj ljudi koji rade na terenu u T-COM-u? Na području Cetinske krajine, Mućke krajine, par ljudi je opstalo od nekad velikog broja ljudi. Njima interes izvlačenje para, prav radnika su ugrožena, na području Hrvatske, sigurno nije tako u Njemačkoj. Vi ste oni koji morate štititi, ne europske činovnike i njihove ovdje podobnike, nego narod. Hvala. **Radin, Furio Poštovani, vi ste bili ovdje jako uznemireni, ja sam mislio reći tu da vam dodaju čašu vode, vidio sam da ste jedva ovo izgovorili, dobro je kolega Bulj, primijetio da vam je netko ovo napisao, a vidim sad su se javili Borić i oni su se grupirali…/Upadica sa strane, ne razumije se./…Boriću ja govorim, pa ti ćeš meni odgovoriti, dao si repliku pa mi možeš odgovoriti…

izvolite gospodine Grmoja nastaviti govoriti…/… Predsjedavajući, hoćete li vi opomenuti kolegu Borića koji je jako nervozan i koji mi dobacuje ovdje? …/Upadica Radin: Izvolite./… Kolega Borić, vi ste načelnik i trebalo bi vam biti u interesu da znači, podržite ovo što mi ovdje tražimo a ne da me napadate. Znači radi se ovdje o vrlo jednostavnoj stvari. Vi ste iznijeli istinu da možda upravitelj nekretnine, ono što sam ja rekao u svom izlaganju, da možda nije najsretniji pojam. Ali vi tada, na te primjedbe HT-a ste odgovorili sa se njihova primjedba odbija i onda ako ste utvrdili u toj analizi da to nije najsretniji pojam, onda ste trebali naći nekakvo drugo rješenje koje će ići u korist naših općina i gradova. A ne u korist HT-a da samo izbacite taj pojam koji je možda pravno problematičan, znači o tome se radi. Vidite gospodine Grmoja, vi ste se sad obratili gospodinu Boriću, koji ne može vam sad odgovoriti, on će doći poslije na red, pa će vam odgovoriti i vi nećete moći odgovoriti njemu i kakva će to rasprava onda biti, oprostite? Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine državni tajniče, meni niste isto djelovali baš uvjerljivo, ja neću reći da vam je bilo slabo i da vam treba čaša vode, ali niste mi djelovali kao osoba koja je uvjerena u ono šta priča. Rekli ste da primjedbu koju je dao T-COM i Hrvatska gospodarska komora, pa ju je ministarstvo odbilo pa ju je kasnije uvrstilo, da je to rezultat dodatne analize i konzultacija. Ja jedino to vam vjerujem. To je rezultat dodani konzultacija premijera Plenkovića i gospodina Tomaškovića, Predsjednika Uprave HT-a. I onda nakon toga smo dobili zakon koji ide direktno na štetu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Rekli ste da nije istina da T-COM ništa ne plaća. Plaća, ali znate kako vam to izgleda? Ja sam razgovarao sa nekim načelnicima koji su me kontaktirali zbog ovog. Znači, prvo su postigli dogovor na 600 tisuća kuna a onda nakon promjene vlasti u Hrvatskoj im je došao T-COM i rekao 60 tisuća kuna, oćeš-nećeš, tuži me. E to vam tako izgleda, 10 puta manje im daju. Vi kažete treba biti poticaj jedinicama lokalne samouprave da upišu svoje vlasništvo. Pa kao da oni to ne bi upisali da mogu' pa imaju miliju problema, od DUUDI-ja, sada Ministarstva imovine, suglasnosti Hrvatskih cesta, milijun problema imaju. Nemaju ni kapaciteta sve gradovi i općine da to odrade. Umjesto da im država pomogne, vi sada im donosite zakon koji im izbija novce i ubacuje ih u džep Predsjednika Uprave T-COM-a i govorite da im to treba poticaj. Bravo. Super. Ja ne znam šta bi vam rekao na to.

Vlasnikom nekretnine se osim vlasništva u zemljišnim knjigama ima smatrati i vlasnik kojemu vlasništvo proizlazi na temelju samoga zakona, recimo jedinice lokalne samouprave se pojavljuju kao vlasnici na temelju više zakona, najčešće je to Zakon o o cestama. Također, jedinica lokalne samouprave je ovlaštenik naknade za pravo puta i kao upravitelj općeg dobra kada u okviru obavlja komunalne djelatnosti općim dobrom, obavlja prema propisima koje uređuju komunalno gospodarstvo. Nešto smo predložili slično u amandmanu koje je klub SDP-a uputio, ja mislim da bi se time riješile ove pravne dileme i da, složit ću se s vama u onom vašem dijelu da treba urediti zemljišne knjige, da ih treba urediti jedinice lokalne samouprave, međutim upravo ovo što je pričao kolega Đujić, sredstva s kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave posebno u sjevernoj Hrvatskoj su nedostatna. Ona su nedostatna uopće da obavljate one osnovne funkcije koje su dane lokalnoj samoupravi od predškolskoj odgoja, komunalne infrastrukture i ostaloga, kamoli da bi mogli o tome razmišljati. Dajte nam omogućite određena sredstva, sufinancirajte barem dijelom pa ćemo krenuti sa sređivanjem zemljišnih knjiga. A sada ako imamo pravo da se, ako imamo pravo na tu naknadu dajte to da zakonom definiramo i dajte da naplatimo od operatera ono što nam pripada. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Vidimo da smo danas ovdje pod posebnim prismotrom dvoje kolega iz MOST-a. Oni cijelo vrijeme procjenjuju tko je dobre volje, tko je loše, tko se trese, tko treba vodu itd. Spominju ljude kojih ovdje nema. Kad ti ljudi dođu ili kad dođe premijer Plenković, kad im odgovori na pitanje koja mu postave oni se uvrijede i izađu van iz sabornice, jer naravno nije uvijek onako kako oni znaju. Jer kad bi svo znanje stalo u gospodina Miru Bulja i gospodina Grmoju sve službe u Hrvatskoj bi bile beskorisne. Tako i u ovoj priči gdje se pokušava stvoriti problem tamo gdje ga nema. Na žalost, činjenica je da izgovorena riječ ne može se zaustaviti. I sada kad smo čuli objašnjenje predlagatelja sad ide malo reteriranje. Zašto? Jer i do sada smo imali Zakon o elektroničkim komunikacijama iz 2012. godine. Jesu li lokalne samouprave naplatile sve ono što su mogle naplatiti temeljem tog zakona? Nisu. Pa smo ušli u sporove o kojima govorite. I ja sam u sporu sa HT-om i dogovaramo se i pokušat ćemo se dogovoriti temeljem mojih vlasničkih odnosa koji vladaju na području moje općine koji su neriješeni, koji su naslijeđeno neriješeni i njihovih razmišljanja što oni žele tu platiti. I to je činjenica i to se neće riješiti samo tako u sljedećem vremenu. Izaći će novi Zakon o cestama. A sad ja vas pitam u MOST-u i SDP-u vaši su zastupnici danas glasali za ovaj prijedlog zakona. Zašto ste neusklađeni? Zašto? Niste čitali kako treba? U čemu je problem? Problem je u tome što ćemo se sutra pojaviti sa HEP-om, sa njihovom infrastrukturom. Hoćemo li primijeniti isto to na njihovu infrastrukturu? Hoćemo li iste odredbe? Ja mislim da bi onda to isto bilo pravedno. I oni imaju svoju mrežu unutar nerazvrstanih cesta svih ostalih puteva na području lokalne samouprave. Hoćemo li to uzeti kao grijeh, kao uslugu ili nešto što doprinosi razvoju i tog mjesta i ljudi koji tamo žive. Zato budimo oprezni kad ovdje pričamo neke stvari, ne izmišljajmo, ne lažimo, već … …/Upadica Radin: Hvala gospodine Borić, isteklo je vrijeme./… vam lijepa. Bila je povreda Poslovnika gospodin Bulj. Gospodin Đujić prije, onda gospodin Bulj. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Poslovnika, odstupanje od uobičajenog u sbornici. Kolega Borić je sada prozivao zastupnike SDP-a i zastupnike MOST-a i ja vidim da je on nervozan, a malo prije se ljutio što se njega proziva. Ja recimo nikad ne prozivam druge zastupnike imenom i prezimenom, ali kolega Borić je jako nervozan. Znači da je ovo sve što mi govorimo tu je istina. I optužuje nas da lažemo i da izmišljamo, a u biti očito on ne govori istinu, odnosno svjestan je da to ne govori. I naslijedio je probleme od svog prethodnika i to znam da je naslijedio, mora vraćati dugove koje je njegov prethodnik digo protupravno u općini i znam da ima nervozu jer je svaki dan pod pritiskom. Evo, pa molim vas samo ga upozorite da nas ne proziva. Hvala lijepo gospodine Đujić. Vi ste samo ponovili ono što sam ja najavio da će se dogoditi kad je gospodin Grmoja počeo prozivati. Na žalost je to tako, tako ide dalje poslije. I onda naravno da to izaziva kršenje Poslovnika s potpunim pravom, kao što će i sad i gospodin Bulj reći. Izvolite. Povrijeđen je članak 238. svih sedam stavaka isključivo zbog toga što je rekao da ga netko proziva. Ja vas nisam prozivao. Onoga zastupnika pozovite kojega prozivate, on je prozvao mene nevezano da lažemo. Ništa nije lagano. Činjenica je evo, ja ću vas dovesti u Sinj kad dođete na Sinjsku alku, sve vas pozivam, pa ćete vidjeti kud se kabeli provlače, da li se plaća pravo služnosti, služnosti, paukova i mreža je po gradu, koriste se javne površine gdje su poznati upravitelji. I rekli smo jednu činjenicu i ja vam govorim u svom području kao u svom. Evo upravitelj nekretnine je izbrisan zbog čega? Da se pogoduje T-Comu i to je izbačeno nakon sastanka sa članovima Uprave i premijerom. To je lako vidljivo. To je bilo u javnoj raspravi. Ja nisam vidio ni jedan razlog zbog čega je to trebalo biti izbačeno niti na …/Govornik se ne razumije./… kazao. Prema tome, ja bih vas samo zamolio, vi ste mene u ovome slučaju prozvali, a vas je prozvao gospodin Grmoja. Znači njemu se očitujte, a ne meni. Hvala. Hvala i vama. Nastavimo sa replikama. Gospodin Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče. Dakle, možemo se složiti da mi danas ipak razgovaramo u okviru ovog zakona o novcu, o novcu koji treba biti uplaćen jedinicama lokalne samouprave. I sad se postavlja zapravo ključno pitanje je li izmjena ovog zakona, taj postupak, a ovdje smo čuli da neki zastupnici tvrde da su i do sad jedinice lokalne samouprave mogle naplaćivati pravo služnosti i naplaćivale su. Sad je samo pitanje hoće li ovaj prijedlog zakona njima pomoći da to lakše naprave ili će im odmoći? To je ključno zapravo pitanje. Mi smo ovdje čuli od kolega koji upozoravaju na to vrlo ozbiljno da će ovaj zakonski prijedlog zapravo odmoći da još teže naplaćuju ta svoja prava. I u tome je sad cijeli problem. A to se pravda sa tom činjenicom da je obrisana ova riječ „upravitelj nekretnine“ s tim što vidjet ćemo sad prijedlozima ovih amandmana koji dolaze iz opozicije hoćete li ih prihvatiti da se zapravo pomogne jedinicama lokalne samouprave da lakše naplate taj novac. O tome je tu cijela cijela zapravo priča. Slažem se sa vama mi imamo prenormiranost, imamo neujednačenu sudsku praksu. Ali ono što je sigurno vi ste tu rekli neka jedinice lokalne samouprave rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose, a na terenu vam je situacija nije baš tako sjajna. Puno općina nisu riješili ni svoje mrtvačnice, nemaju zašto, ne rješavaju jer nemaju novca. To je postupak koji košta. I cesta, kažu rijeke se pomiču u prostoru, pomiče se i cesta u prostoru. Evo to su neke stvari o kojima treba voditi računa. Želite li odgovoriti na repliku sada? Izvolite. **Mihotić, Tomislav** Dobro, mogu samo odgovorit. Znači, ovaj zakon ne zadire u pravo služnosti, ni pravo građenja. On ne ulazi u ta prava i na nikaki način ne derogira to pravo da se to naplaćuje. Imamo i zadnju repliku gospodin Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, jučer u kasnim popodnevnim satima raspravljamo o točki dnevnog reda, izmjeni, dopuni Zakona o zemljišnim knjigama. I svi vi, ne želim nikoga prozivati, koji danas raspravljate ovdje, ste trebali biti junaci i doć o ovoj temi raspravljati jučer. Jer uz puno poštovanje kolegice i kolege koje su bili tu. Jer to je tema koja se rješava tu. I onda bi došli do spoznaje, da je jedan od najvećih problema Hrvatske danas, kako na državnoj, tako na lokalnoj razini je puno neuknjižene imovine, koja je eksploatirana, oduzeta itd. Preko te imovine, poležena komunalna infrastruktura i sada treba vidjeti, s obzirom da imamo situaciju u Hrvatskoj kako imamo, kako riješiti to prijelazno razdoblje, koristiti ovaj termin, ali ga jasno definirati šire što to znači? Jer na ovakav način raspravljati, reći da netko pogoduje, da netko želi nešto uzeti je naprosto smještano. Al kažem, jučer su trebali biti junaci. Zašto? Jer kad raspravljamo o zemljišnim knjigama i kad raspravljamo o izradi tih izradi tih zemljišnih knjiga ja se slažem u potpunosti sa Vešligajem, ima puno jedinica lokalne samouprave koje to nisu u stanju same napraviti. Ali kolegice i kolege, jučer smo imali raspravu o izvršenju državnog proračuna. Onda kada raspravljamo o državnom proračuna, sjetimo se ovih junačkih rasprava i recimo da Ministarstvu pravosuđa treba dati toliko i toliko novaca da se riješi zemljišnih knjiga. A ne, mi zaboravljamo, da donosimo, tzv. vezane zakone. I ako u jednoj zakonu koristite jedan termin, onda u svom zakonima koje donosimo u ovom Visokom domu, moramo koristiti isti termin. Zašto? Jer jedino na takav način stvaramo pravnu sigurnost. Jer na ovakav način s tolikim raspravama stvaramo pravnu nesigurnost u Hrvatskoj. Zar, vi stvarno mislite, da netko pogoduje. Pa zar nije logično da je naš HRT razvio nekakvu mrežu a ne da svi moraju plaćati MAX TV koliko ga plaćaju jer ni jednu utakmicu ne mogu pogledati bez tog MAX TV-a ili nečeg sličnoga. Idemo dalje sa klubovima. Gospođa Anka Mrak-Taritaš, Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče Mihotić sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama je došao jedan, po hitnom postupku, dakle je o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama. I kad malo čitate obrazloženje i u tom obrazloženju kaže da je cilj ovog zakona smanjenje troškova i olakšanje postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, što dodatno potiče i ubrzavanje ciljeva iz digitalne agende za Europu i jednako tako da je riječ o tome da se omogući provedba strategija razvoja širokog pojasnog pristupa u RH i na komercijalno neisplativim područjima RH. I kad to pročitate, i taj dio vidite, kažete ok, evo još jednog zakona koji će to pospremiti. No, međutim, povijest je učiteljica života. Pa ajmo ono što smo do sad kroz povijest u Hrvatskoj napravili ne ponoviti. Mi smo imali, tamo negdje početkom 90' godina prošlog stoljeća uvođenje svjetlovodne mreže u Hrvatskoj. To je bio jedan veliki projekt gdje se na području cijele Hrvatske to radilo, i budući da smo imali neriješene imovinske pravne odnose, da nismo znali kako je u zemljišnim knjigama, onda je bila jedna odluka da to napravimo relativno brzo, napravili smo brzo, imali smo projektne dokumentacije, nisu se za to nikad ishodile odgovarajuće dozvole i probalo se je to u nekoliko navratit pospremiti legalizirati i nikad se nije legaliziralo. Onda imamo drugi projekt koji je bio izuzetno važan. Drugi projekt koji je bio važan je bio u trenutku kad smo krenuli razvijati GSM mrežu, pa su krenuli prvi, je bio HT, krenuo je postavljati antene da bi mi svi zajedno moglo dobro čuti na svoje mobitele, pa su te antene postavljane na različitim zemljištima. Nije se ni za to rješavalo imovinski pravni odnos i kad se znalo tko je. Dio toga je bio bespravno, pa je došao drugi VIPNET, pa je postavljao i on, i onda kad je došao TELE 2, e onda je nastao problem. TELE 2, više nije imao gdje postaviti. I što smo onda radili? Petljali, prtljali, radili svašta i onda smo zakonom rekli, da na jedan stup, GSM mreže moraju doći svi operateri koji jesi iz jednostavnog razloga jer smo to morali regulirati. Pri tom, paralelno s tim, vezano uz pojedine općine i gradove, općine i gradovi su radili svoju DTK mrežu. I isto kao što je mreža vodovoda ili bilo koje druge infrastrukture i onda je tu nastao rat. Nastao je rat, kad se krenulo uvođenje u te postojeće, dakle, DTK mreža vam je betonski šaht koji ide i tu je krenuo rat. Po noći je jedan postavio, drugi nije postavio. A što je rezultat toga? Nitko nikom nije ništa plaćao i to nastavimo dalje, ljudi moji. Dakle, ajmo vidjeti, nema nikog u ovom sabornici, ja to svaki put volim ponoviti i oko stvari oko kojih se možemo dogovoriti. Dal se mi svi deklarativno zalažemo za decentralizaciju? Zalažemo. Što znači decentralizacija? Decentralizacija znači, ne samo decentralizaciju posla, nego decentralizaciju, odnosno omogućiti sredstva. Općine i gradovi su onoliko moćni i onoliko mogu raditi koliko imaju dotok dotok svojih sredstava u proračun, bez toga nema decentralizacije. Ja uvijek volim govoriti jedan primjer, primjer, kad smo mi radili projekt, odnosno, temu legalizacije koje nema veze do kraja s ovom, ali uvijek ima veze, onda je dio sredstava išlo za rad ureda i to je decentralizacija, dali ste posao i dali ste novce s kojim možete raditi. Kad je riječ ovdje dakle, nije slučajno da mi svi raspravljamo cijelo prijepodne od kad smo krenuli o toj odredbi članka 28. Općine i gradovi imaju mogućnost dobiti dio sredstava i to ne samo dio, nego ozbiljna sredstva. Mi im to ne omogućujemo. Ljudi moji, uloga svih nas saborskih zastupnika, je uloga kad dobijemo zakon, koja daje mogućnost, da naše općine i gradovi, jer tamo se to dešava, tamo se to gradi, tamo je riješ o mreži, da im osiguramo, da adekvatna sredstva dobiju. Vrlo je indikativno, ja neću ulaziti u to što su moje kolege rekli svako je imao drugačiju retoriku i ne želim zaista ulaziti u to s kim se premijer sastao ili nije. Ja mislim da se premijer treba dnevno barem s deset različitih ljudi sastajati, to je značaj premijera koji upravlja zemljom, i što je na tom sastanku bilo tko je šta kome rekao, indikativno je da je taj sastanak dobio dosta veliku važnost u medijima, ali i oko medija treba biti oprezan. No međutim ono što odgovor nije dao državni tajnika, a bilo bi dobro da daje odgovor na direktnu primjedbu u javnoj raspravi HT-a koja je došla ministarstvu je primjedbu odbilo. Dakle u obrazloženju je odbilo, iza toga je došla druga odredba zakona pa oko te odredbe zakona treba definirati i treba reći. Ja samo mislim ja se inače zalažem za opciju, ne mislim da postoji čarobni štapić, ne mislim da postoji idealno rješenje, bez obzira svako poboljšanje je hvale vrijedno i o tom poboljšanju treba voditi računa. Dakle i ovo kada ste dobili ovo obrazloženje i posljedica zakona mi se deklarativno slažemo. No međutim ono o čemu treba voditi računa, da greške koje smo napravili ajdemo ih više ne ponavljati. A greške kada je riječ uopće od svjetlovodnih kablova do danas smo ih napravili puno. Mi još uvijek nemamo regulirano to i to je još jedan problem … za postojećoj mreži kada neko ulazi u postojeću mrežu obveze koje treba dati prema jedinicama lokalne samouprave. Ja moram priznati da se pitam jednog dana možda ćemo imati i temu vode da ćemo imati različite distributere vode, šta ćemo raditi sa vodovodnom mrežom? Vodovodnu mrežu smo platili svi odnosno kroz proračun jedinica lokalne samouprave platili smo svi mi. Što ćemo jednog dana taj koji će imati vodovod je malo nezgodan primjer, ali je moguće, što ćemo činiti? Dakle ono što je naša zadaća, ajdemo zaštititi naše jedinice lokalne samouprave, ajdemo kroz zakone koji dođu i donositi na način da njima omogućujemo da pune svoje proračune. Najgora opcija je je da kada oni ovise o državnim proračunima iz državnog proračuna koliko će imati ili ne, puno bolja opcija kada oni to mogu sami napraviti. Ovaj zakon inače ima i niz stvari koje su definirane vezano uz više stambene zgrade, one su više tehničke naravi. Dakle taj dio koji je tehničke naravi može biti malo bolje ili malo lošiji ali je korektan. Ali ono što morate znati i tu ja mislim da je kolegica govorila o jednom mladom poduzetniku, i odredbe kada je riječ o građenju dakle osnovna mreže podliježe Zakonu o gradnji, a ono kada dođe do vaše katastarske čestice po katastarskoj čestiti što spajate je temeljem Zakona o jednostavnim radovima. Jednako tako mi zaista već dugo imamo i ove odredbe koje govore o više stambenim zgradama, … koji ali to u ovom trenutku tko su tehničke stvari i to ćemo tehnički riješiti. Ajmo vidjeti i razgovarati o suštini. Nemojmo ponoviti greške koje je ova zemalja već napravila. Za kraj ja moram zaista iskoristiti ovu priliku, mi smo išli u veliku legalizaciju vezano vezano uz zgrade, ono što nam je sigurno potrebna nam je legalizacija vezana uz infrastrukturu. Pri tom ja ne mislim da to treba biti nekakav financijski prihod nego bi bilo puno bolje da se snimi, legalizira. Ali ono što je važno, važno je da zna se tko upravlja tom infrastrukturom i važno je da oni koji je koriste za to što se je cijelo vrijeme iz državnog proračuna, lokalnih proračuna ulagalo u nju da dobijemo odgovarajuću naknadu. Hvala. **Radin,

jasno da je interes riješiti problem da ne bilo kao što se kroz povijest oko telekomunikacija događalo. Sve vlade su sudjelovale, jedna je počela i kazao sam HDZ-ova, SDP-ova je završila tu privatizaciju nesretnu koja je bila na štetu hrvatskog čovjeka … čovjek ulagao u kompletnu telekomunikacijsku mrežu. Činjenica je kazali ste da je dobro da se premijer sastaje sa svakim, da, ali je činjenica da je pisalo u javnoj raspravi u ovome prijedlogu izmjena zakona po četvrti put što je činjenica da se često mijenja zakon, upravitelj nekretnine da ima se pravo služnosti i upravitelj. Međutim, poslije toga je bez ikakvoga razloga, bez objašnjenja izbrisano, ali to je ogroman dio. Vi znate bili ste ministrica gdje nisu riješeni imovinskopravni odnosi ali je veliko područje upravljanja tim primjera nerazvrstanim cestama koje gradovi i općine asfaltirale, uređivale i naravno da bi oni to trebali platiti. To je prvo. Drugo, imamo članak 30. oko postavljanja antenskih stupova gdje su svi teleoperateri postavljali gdje ih je volja, a ne jedan antenski stup pa ga svi koriste i u skladu sa propisima kao u drugim državama. Međutim čak ga nisu sada dali niti u izmjenu da bi ne mogli utjecati mi amandmanima. Ja ću dati svakako amandman da mogu obrazlagati, bez obzira što je ciljano vidljivo da ovaj zakon nije išao detalje se mijenjati da pogoduje isključivo teleoperaterima u ovome slučaju jer članak 30. je ostao u potpunosti ne mijenjan, a mi nemamo pravo davati amandmane. Znači da se štite teleoperateri, da je poslije razgovora s premijerom čelnika uprave izbrisan ovaj upravitelj nekretnine kao da se ne plaća pravo služnosti. Znači indikativno je da se i ovaj put ne štiti hrvatski prostor … **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala gospodin Bulj, hvala. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. Kolega Bulj, kao što ste imali prilike čuti u mojoj raspravi ja zaista ne mislim da sve kreće s nama. Krenulo je to znatno prije i imamo niz stvari koje smo već znatno prije imali i ja mogu koristiti samo ovaj trenutak da ponovim nešto što sam i prije rekla, a to je kada je riječ o postavljanju antenskih stupova riječ je o samostojećim, oni moraju biti planirani u dokumentima prostornog uređenja. Jednako tako jučer smo imali tu jednu zanimljivu raspravu o zemljišnim knjigama i činjenica je 6% Hrvatske je sređeno katastarski i u zemljišnim knjigama i to je činjenica i o tome moramo voditi računa. No međutim, kada bi mi čekali da se sve to riješi i sredi nema niti jedne jedine investicije. I ja razumijem da investicije idu i da moramo odgovarati i voditi računa o činjenicama koje jesu ali i to je razlog zašto je ova moja rasprava i bila usmjerena na, o nečem o čemu moramo voditi računa. Naša je obveza da vodimo računa o našim jedinicama lokalne samouprave. I kada imamo priliku da oni dobiju nešto u svoj proračun, tu priliku ne smijemo propustiti. Hvala. Hvala i vama. Druga replika gospodin Miro Totgergeli. **Totgergeli, Poštovana zastupnice, spomenuli ste u svojoj raspravi članak 14. odnosno članak 28. postojećeg zakona. I ja ustvari pitam je li ne mislite da je krivo uopće što raspravu vodimo o dvije riječi o ovom zakonu jer na taj način smo ustvari preusmjerili cijelu pažnju i intenciju zakona, donošenje ovog zakona koji je a to je da ubrzamo izgradnju infrastrukture u područjima gdje to baš i ne ide najbrže. Pa kada gledamo ove članke zakona, dakle sporno nastaje, dvije riječi oko upravitelja općeg dobra ili vlasnik nekretnine a u postojećem zakonu kojeg sada mijenjamo je isto tako upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine, dakle i temeljem postojećeg zakona imamo primjere gdje su pojedine općine i gradovi uspjele naplatiti od operatera naknadu. Naravno, naknadu je lakše naplatiti u područjima gdje operater ima veći interes izgradnje mreža. Tamo, u onim općinama gdje toga i nema, tamo on kada vidi koje sve probleme ima u izgradnji mreže prije odustane od izgradnje mreže nego što krene u razrješavanje ovih problema. Radeći u HEP-u imao sam jedan primjer gdje kada hoćete postaviti stup i kada hoćete ishoditi i lokacijsku i građevinsku dozvolu za izgradnju te mreže onda dođete u situaciju da Hrvatske ceste kažu to je naš pojas i trebate to regulirati s njima a onda odete u gruntovnicu i vidite da je tamo upisana neka baka ili njezin nasljednik i da bi uopće riješili problem i izgradili taj stup onda to morate rješavati i sa jednima i sa drugima. Možda jedna riječ a pogotovo kada vidim i ovaj amandman sada koji je SDP dao ne vidim da će u potpunosti riješiti problem o kojem cijelo vrijeme danas raspravljamo. Hvala lijepo. Kolega Totgergeli svaka riječ je važna. Važno je kao što sam uvodno i rekla da ne vidite samo taj dio, apsolutno jedan zakon gdje vodimo računa i o ubrzanju i onom vezno uz elektroniku, dakle sve ono što nam je bitno i važno. No međutim, svaka riječ je važna i mi se dovodimo u situaciju da jedinice lokalne samouprave koje su bogatije imaju mogućnosti i dalje biti takve a one koje su siromašnije da budu još siromašnije. To ne trebamo raditi, to ne trebamo činiti. Dakle ono što je zadaća zemlje i zadaća svih nas je zaista da svi naši građani bez obzira gdje žive dobiju isti, barem barem približno iste uvjete. I ovo je jedan od projekata o kojima je riječ. Dakle ono što je zanimljivo, zanimljivo je i koji nismo dobili odgovor od državnog tajnika, što se je to desilo da se je u javnu raspravu kada je bila ta primjedba odbila a mi smo dobili prijedlog zakona u kojem to nema. Što je to razlog? I mi naravno nikada ne bi ni napravili ove autoceste da smo išli rješavati imovinsko pravne odnose, zato smo i imali posebne zakone i toga moramo biti svjesni i to moramo jasno reći da za neke stvari trebate imati poseban zakon da ga morate riješiti. No, međutim, jučer kada je bila rasprava o ovom zakonu o zemljišnim knjigama, tamo je jedan mali pomak napravljen i svi koji smo raspravljali smo raspravljali na način što i kako riješiti. Ali kada imamo priliku

Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolegice Taritaš, slušao sam vaša izlaganja i potpuno se mogu složiti s onim što ste vi govorili. Imali smo svjetlovodne mreže …/Govornik se ne razumije./… mreže, VIP, Tele 2 praktično sve bez dozvola. Jasno nam je bilo svima da poslije rata smo si željeli svi imati nekakve moderne telefone, moderne mreže da bi se mi svi priključili, svi se čuli i sve napravili i na kraju smo vidjeli da smo ipak nešto napravili, da smo od od svih stvari koje su se desile, najbitnija je stvar da smo mi približili se Europi, modernizirali naše mreže, koliko toliko o tome. Međutim, nije pitanje tko upravlja tim mrežama, pitanje je koliko Hrvatska ima koristi od tih mreža i hrvatski narod. I ja vjerujem da ima, jako, jako puno. Neki dan smo donijeli zakon o koncesijama pa smo postavili pitanje zašto smo to napravili. Dobro ste spomenuli autoceste. Za koliko bi mi stigli do Splita ili do Ploča ili do Vinkovaca da nismo uzeli kredite i napravili autoceste? I ja kao privrednik u potpunosti sam svjestan da mi sami ne možemo riješiti probleme sve u državi bez koncesija. Daj Bože da mi možemo, imamo tisuću otoka, napraviti po tisuću hotela, na svakom otoku zaposliti po 100 radnika i 100000 radnih mjesta gdje u ovoj Hrvatskoj državi nedostaje 500000 radnih mjesta gdje mi Hrvati to ne možemo isfinancirati ako ne dovedemo prave koncesionare, evo danas je u nekakvim novinama izašlo neki milijarder želi uložiti milijardu dolara u Hrvatsku. Mi moramo ovo vrijeme turizma iskoristiti i postaviti tisuće hotela na Jadran da budemo prva destinacija u Europi. Ako to ne iskoristimo u ovo vrijeme, bojim se za 10 godina nismo mi prvi već ima i neki drugi koji će to iskoristiti. Prema tome nisu koncesije sve zlo, to ima i dobro ali svakako za interes Hrvata treba to dobro voditi Hvala lijepo. Ja ću kolega Mišić krenuti možda sa kraja vaše replike iako to nije tema, 1000 hotela na Jadranu, da imamo 1000 hotela na Jadranu, Jadran više ne bi bio ono što treba biti. održivi razvoj, ravnomjerni razvoj znači voditi računa o tome koliko prostor trpi da ne uništimo što su bazične vrijednosti našeg Jadrana, a to su prirodne ljepote. ovaj čas tema. Ja zaista i slažem se s vama u dijelu, ono što je vrijedilo '94., '95., pa '98. pa i 2000. kad smo zaista morali dostići neke uvjete uopće to su uvjeti i sigurnosti, ne samo korist naših građana, ne treba vrijediti danas. Danas smo u 2017., s tim što ovdje nitko ne osporava izgradnju, dakle nitko ni ne osporava činjenicu da se propisuju uvjeti gradnje elektroničkih komunikacija velikih brzina i pripadajuće infrastrukture, kaže „javnim sredstvima u skladu s pravilima o državnim potporama.“ To nitko ne dvoji. I nitko o tome nema ništa, stvar je samo u tome kad se to napravi i kad se koristi, kad netko koristi da jedinice lokalne samouprave od toga trebaju, i to treba ići u proračun njihov. Mi o tome raspravljamo ovaj čas. Prema tome, da nije ovo tema, mi tu ne bi ni raspravljali i vjerovatno bi svaki klub par rečenica i deklarativno. Ovo je prilika kad mi zaista imamo mogućnost da proračun jedinica lokalnih samouprava a ne država iz svog državnog proračuna, i to je velika razlika između recimo HEP-a i HT-a. HEP je državna firma, on svoju dobit uplaćuje u državni proračun, odnosno za dalje, ovo je privatna firma koja će svoju dobit na račun nama iskoristiti pojedinačno, a naša uloga je da ono što zarade u Hrvatskoj i dalje ostane u Hrvatskoj u najvećoj mogućoj mjeri. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Evo drago mi je kolegice Mrak-Taritaš da ste u svojem izlaganju dali naglasak zapravo na jednu decentralizaciju oko koje sve svi slažemo. I sad kad imamo situaciju da zapravo pokažemo i na jednom konkretnom konkretnom prijedlogu, do toga ne dolazi. Gledajte, državni tajnik je spomenuo oko ovih presuda Visokog upravnog suda. Nemate niti jedne presude da upravitelj nekretnine nema pravo na naknadu za pravo puta. I to ćemo zapravo u dokazati upravnim sporovima koji su sve lokalne jedinice pokrenule već i u postupku su. I složit ću se također s vama, da HT je privatna tvrtka, ona je kupila naše vlasništvo, vlasništvo koje su gradili naši građani kroz bivše državne firme, dakle još od PTT-a, pa onda nakon toga do HPT-a. i tu je velika razlika u odnosu na HEP koji je još uvijek u državnom vlasništvu i nadam se da će ostati GEP infrastruktura u državnom vlasništvu jer ako će ikada biti u privatnom onda i HEP infrastruktura također bi trebala plaćati te iznose za pravo puta. Mislim da HT naplaćuje itekako kroz račune građana svoja ulaganja u infrastrukturu koja nažalost, nisu prevelika. Evo, hvala.

Dakle, kad je riječ o HEP-u, ja bih se uvijek zalagala da ono što vezano uz distribucijsku mrežu HEP-a da to ne ide u privatizaciju, nego da to nije tema privatizacije nego da ostane u vlasništvu države ali bit će šta će biti. Mi imamo sad ovdje sad jedna drugi primjer, primjer je vrlo jasan. I da je ostala ona odredba zakona koja je bila u javnoj raspravi, mi sigurno ne bi imali međusobno ovoliko replika i ne bi međusobno razgovarali. Mene stvarno što se je tu desilo, ali jednako tako, već sad znamo da će izazvati određene upravne sporove u koje tjeramo jedinice lokalne samouprave, pa nemojmo ih tjerati u posao za koji već sad znamo i stvari koje će činiti, pa ajdemo malo glas zdravog razuma i naći nekakvo rješenje koje će za pravo biti prihvatljivo. Ovaj zakon za razliku od nekih drugih zakona ide po hitnom postupku. Inače sam ja i jučer pohvalila i rekla sam da nama dolaze niz zakona u dva čitanja, inače mislim da je dobro da dođe dva čitanja, da bude iznimka hitni postupak, prema tome, ovo je samo poboljšanje zakona i moguće amandmanima. Na stol smo već dobili jedno 3, 4 amandmana. Iskustvo koje imamo dosada, Vlada će amandmane odbiti. Naša molba je, ajde malo razmislite o tim amandmanima, možda su ti amandmani ipak poboljšica pa da vidimo da postoji situacija u kojima se amandmani oporbe prihvaćaju. Hvala. Zadnja replika gospodin Ante Sanader. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, pozdravljam državnog tajnika i suradnike. Kolegice Mrak-Taritaš, vi ste rekli ono točno s čim se svi slažemo i apsolutno svi mi želimo da naša lokalna uprava naplati sve što se može naplatiti da povučemo sredstva i da jačamo lokalne proračune. I dali ste jedan dobar primjer. Mi ovdje raspravljamo o upravitelju sad, hoćemo, nećemo ga, dali ste dobar prijedlog, zašto ne napravimo legalizaciju te DTK infrastrukture? Kao što smo napravili legalizaciju bespravnih objekata, tako napravimo recimo Zakon o legalizaciji kompletne infrastrukture. Spomenuli ste i vodovodno stanje. Pa znate da pola ih ne zna kud prolaze vodovodne cijevi. Možda neki stari radnik koji je tamo radio pa je on to polagao, pa to čuva jer je to njemu licenca dobro dok radi da ima privilegiju na poslu, a slično je i sa telekomunikacijskom i ovom DTK infrastrukturom. Koliko gradova uopće zna kud mu prolazi ta infrastruktura? Jako mali broj, ali znaju ovi iz operatera, jasno. Ali ajmo napraviti tu legalizaciju pa se onda više neće raspravljati je li to državni put, lokalni put ili dobro, dobro, ako je nečije privatno, ne možemo legalizirati, ali može se naplatiti. Međutim, drugi problem je kad mi to sve legaliziramo i kad damo operater, pokušamo od njega naplatiti, tko će na kraju to platiti, tu povećanu cijenu? Opet će to platiti građani. To je opasnost. Znači, mi se ovdje možemo izboriti protiv operatera, neka oni to plate, neka se silna sredstva daju lokalnoj upravi, ali onda će to na kraju platiti građani, i to je jedna također opasnost o kojoj treba razmišljati jer neće oni to sigurno na svoju štetu naplaćivati, neće na svoju štetu ta sredstva koje moraju platiti jedinicama lokalne samouprave iz svojih vlastitih sredstava i iz ovog bonusa o čemu su govorili prethodnici nego sigurno na teret naših građana. I tu treba vidjeti koji je interes i čiji je naš interes.

ali što je veliki problem. Veliki je problem to što naša infrastruktura bez obzira da li je riječ o državi, jedinici lokalne samouprave stvarno je nelegalna. Ja kad sam krenula tamo raditi, odnosno nešto kao mlada inženjerka obaveza je bila kad ste išli po uporabnu dozvolu da se snimi kompletna infrastruktura, da se to preda u katastar i da se vodi katastar vodova. međutim, po putu je to malo zaboravljeno i toga nemamo. Imamo jedno tri, četiri općine, grada u Hrvatskoj koji to imaju kako treba, ali ovi drugi nemaju. 2015. dakle već kad su bili izbori teze Zakona o legalizaciji i infrastrukture, ali ta teza zakona vezana uz legalizaciju infrastrukture se nije odnosilo samo na, dakle na površinsku nego na podzemnu. Odnosilo se i na jednu stvar koja je, jada je riječ bilo o koncesijama zapravo i o legalizaciji onog što je napravljeno na pomorskom dobru je tu strašno puno napravljeno ja sam te teze kad sam predavala ministarstvu predala ministru. I kao što sam bila vrlo korektna i tad sam rekla ja bih jako voljela da na tim tezama napravite zakon, dobit ćete podršku jer je taj zakon neophodno potreban. Ja se nadam da će se uspjeti i s tim zakonom jer je to jedno od rješenja. Dakle, rješenje je da imamo legalnu infrastrukturu, olakšat će život svima. Olakšat će život državi, olakšat će život općinama i gradovima i komunalnim poduzećima u vlasništvu općine i gradova kao i državnim. No međutim, ostaje i dalje tema, tim trebaju upravljati sigurna sam jedinice lokalne samouprave, a oni koji koriste trebaju plaćati. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. I na kraju zadnja replika gospodin Ivan Šuker. Hvala lijepo. Kolegice Taritaš, vi ste sa svojom raspravom da kažem sportskim rječnikom spustili loptu na zemlju. Raspravljali ste prije nekoliko dana i kad smo raspravljali o prostornom planiranju i o zemljišnim knjigama, a i danas o ovoj točki. sva ova rasprava je posljedica jednog užasnog nesređenog stanja. I kako mi možemo govoriti o racionalnom, gospodarskom upravljanju državnom imovinom i imovinom jedinica lokalne samouprave ako ona nigdje nije evidentirana, ako hrpa infrastrukture nigdje nije zavedena. Pa ne jedanput se dogodi kad ide netko nešto kopati da potrga ovaj ili onaj vod. A mi se danas ovdje ponašamo kao da je sve čisto i jasno i u toj jednoj savršenoj slici netko hoće biti sluga nekome i omogućiti nekome da zaradi pare. Da li jedna nomotehnička promjena i želja da u svim našim aktima se koristi isti izričaj, želja da se pomogne nekome i da se napravi reda? To je osnovno pitanje. Jer koliko vi cesta imate gdje su 50-tih i 60-tih godina ljudima oduzete zemlje, napravljena cesta. Pa po toj cesti je povučena nekakva infrastruktura. Međutim, svi ti ficleki koji su otrgnuti nekome od njegove njive nikada nisu prevedene niti u vlasništvo općina tadašnjih, niti u vlasništvo države. Isto tako ta infrastruktura koja je nekada rađena kad nije trebalo tražiti pravo služnosti ništa je postavljena, ni ona nije evidentirana. ove infrastrukture o kojoj govorimo, dakle naprosto tu infrastrukturu nikad nitko nije spominjao niti u procesima privatizacije, ničega. Jedan dio te infrastrukture su radile jedinice lokalne samouprave. Imate negdje po tri rupe, negdje po šest one blokove betonske kroz koje ta mreža ide. Dakle, imamo jednu totalno neriješenu situaciju. I ovako neurotično raspravljati o takvoj jednoj neriješenoj situaciji kao da je sve čisto naprosto nas vodi negdje da svatko tko želi investirati u Hrvatsku će si postavit pitanje a gdje to ja dolazim. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Šuker i ja dobro znamo da nije riječ samo o nomotehnici, jer da bi bila riječ o nomotehnici ne bi sigurno toliko raspravljali. No međutim, imate opciju da imate to što imate. I sad bi mogli reći ljudi moji 250 godina nema u Hrvatskoj ništa, dok mi to ne sredimo. Pa kad nakon 250 jer sam otprilike toliko toliko izračunala jučer, nakon 250 godina mi to sredimo dođite. I zato postoje ovakovi zakoni i zato postoje suštinski zakoni koji daju mogućnost da netko nešto i gradi i radi. Zato sam namjerno spomenula autoceste, jer da smo to sve zajedno čekali i da smo krenuli u proces o tome tako ne bi bilo. Znate što smo zadnje tako radili, a to smo zaboravili? Projekt plinifikacije Hrvatske. Kad je išao projekt plinifikacije Hrvatske onda smo se dogovorili da to treba i tad smo razmišljali o nečem drugom o čemu danas ne razmišljamo, a to su bile plinske elektrane koje su trebale biti vezano uz more i sve zajedno. I tad smo isto to tako napravili. Bio je jedan veliki projekt, projekt je provodio PLINACRO. Bili su zaduženi, dakle ljudi koji se bave imovinsko-pravnim pitanjima. Bio je i zakon koji je rekao kako to regulirati i to smo regulirali. Mi ovdje samo ukazujemo na jednu činjenicu gdje molimo zapravo za razumijevanje ili imamo različiti način na koji komuniciramo. Ja nekako zaista apeliram i molim, ljudi moji hajde razmislite. Ovo je nešto što može pomoći našim općinama i gradovima, hajdemo im pomoći, hajdemo im pomoći. pomoći. Naš zadatak je da pomognemo našim građanima, općinama i gradovima. Nije naš zadatak baš do kraja da pomognemo privatnim investicijama. Svjesna sam ja toga da bez privatne investicije nema razvoja. Ali hajmo to napraviti na razuman način. Hvala lijepa. Sad nastavljamo sa raspravom po klubovima. Gospodin Marko Vešligaj, Klub zastupnika SDP-a. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je Zakon o elektroničkim komunikacijama koji uređuje korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, pružanje univerzalnih usluga kao i zaštitu prava korisnika usluga, gradnju, postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture. Mogu reći da je zakon naravno u najvećem dijelu korektan, jer ide u smjeru otklanjanja prepreka postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i postizanju digitalne agende za Europu i otvara mogućnosti za velika ulaganja u široko pojasnim infrastrukturu u područjima gdje ne postoji dostatan komercijalni interes gdje su za ta ulaganja osigurana i sredstva iz ESI fondova u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija i to ne samo za agregacijsku mrežu nego i za pristupnu mrežu, gdje se nadam da će ova sredstava iz ESI fondova također, država se uključiti i dati određene državne poticaje, da nam tu pristupnu mrežu, gdje će biti interesa grada, recimo lokalne jedinice, lokalna samouprava, a ne operateri. No, u jednom malom dijelu, kojega evo, o kojemu danas cijeli dan ovdje i raspravljamo, zakon nije dobar. Mi ga zapravo svi možemo ispraviti jer on je izuzetno štetan, prvenstveno za jedinice lokalne samouprave, ali i za regionalnu samoupravu i RH. Radi se o toliko spominjanom članku 28. stavku 6. ovoga zakona, koji kaže da samo upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1. ovog zakona. Te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture kao i visine naknada za pravog puta. Zbog čega smatram da je navedeni članak nepotpun i pogoduje operaterima koji su dužni plaćati naknadu za pravog puta, recimo lokalnim jedinicama. Čak i ako oni nisu upisane kao vlasnici nekretnina u zemljišnim knjigama, pa zato jer se vlasnikom nekretnine, osim vlasnikom u zemljišnim knjigama ima smatrati vlasnik, kojem vlasništvo proizlazi iz samog zakona. Dakle, jedinice lokalne samouprave se pojavljuju kao vlasnici nekretnina temeljem više zakona, a najčešće na temelju Zakona na cestama. Jedinica lokalne samouprave je ovlaštenik naknade za pravog puta i kao upravitelj općeg dobra kada u okviru obavljanju komunalne djelatnosti, općim dobrom upravlja prema propisima koje uređuju komunalno gospodarstvo ili općem dobru vodi brigu o zaštiti i o održava ga na temelju propisa koje uređuje pomorsko dobro i morske luke. No navedeni prijedlog zakona, je iz sasvim nepoznatih razloga, te argumente nije uzeo u obzir, i umjesto da se kao što je bilo predloženo u nacrtu prijedloga ovoga istoga zakona u veljači 2017. godine izmjeni osnovna odredba od pravog puta, kojem bi ovlaštenici, naknade za pravog puta, što su prema članku 27. stavku 1. jedinice lokalne samouprave, ali i RH, sa manje teškoća i brže ostvarili ovu naknadu na koju imaju neosporno pravo i zapravo ovlaštenje zahtijevati naknadu da to pravog puta bude prošireno i jasnije definirano. Pa da osim osoba koje su sada ovlaštenici naknade, kao što su upravitelj općeg dobra i vlasnik nekretnine, to bude upravitelj nekretnine, odnosno, upravitelj javnih površina. To nažalost nije učinjeno. Dakle, izmjene su napravljene bez ikakvih razloga, ili evo, postavilo se i ovdje pitanje ipak s nekakvim razlogom, ja ne bih ulazio u te špekulacije, no izravno su oštećene i RH i jedinice lokalne samouprave jer zakonodavac zapravo i dalje ostavlja sudskoj praksi, koja je inače vrlo neujednačena, da tumači ili različito tumači tko je ovlaštenik naknade za pravog puta javnih površina koje se nalaze na području jedinica lokalne samouprave. Dakle, na ovaj način izostankom, predloženih izmjena, bez obrazloženja, možemo zapravo reći da se pogoduje samome operateru, iz razloga što će lokalne jedinice, to svoje pravo ostvariti tek negdje u budućnosti i što će vjerojatno doći do zastare, dijela nakane na koje imaju pravo. već je sada zapravo na štetu države i jedinica lokalne samouprave iako u cijelosti koristi njihove nekretnine za pružanje usluge elektroničkih komunikacijskih usluga, ne plaća tu naknadu za pravo puta u iznosima koji su propisani i utvrđeni. A zbog ovakvog nepotpunog zakonskog uređenja, niti u odnosu na sve nekretnine koje koristi. Tko je i po čijem nalogu je sastavio izmjene i dopune propisa, ja ne znam, čuli smo i neka objašnjenja od državnog tajnika, nisu baš bila uvjerljiva, no možemo zapravo sumnjati da se pogoduje privatnom interesu na štetu općega ili javnoga interesa. No, imamo ovdje kao saborski zastupnici, da se ove dvojbe oko tumačenja, osnovne odredbe o pravog puta, da ih uklonio. I to na način, da se odredba koja se odnosi na izmjene koja se odnosi na izmjene u zakonu, znači to je članak 14. da se kroz taj članak promjeni članak 28. i da on glasi da upravitelj općeg dobra, što je upravitelj javnih površina, kojima upravlja sukladno propisima u komunalnom gospodarstvu, a i upravitelj pomorskog dobra, te vlasnik nekretnine, što je vlasnik javnog dobra u općoj uporabi i javnog dobra u javnoj uporabi, može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz čl.27 stavka 1. ovog zakona, te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravog puta. Dakle, Klub zastupnika SDP-a, uputio je amandman u ovakvom obliku, kako bi se naknada koju su operateri dužni plaćati a prihod su državnog, županijskog, lokalnoga proračuna, gradskog, općinskog, dakle, naplaćivala pravovremeno, bez ikakvih dvojbi i mogućnosti za izbjegavanje ili odgađanje od strane samoga operatera. Navedenim izmjenama zakonsko rješenje, bilo bi potpuno i uklonilo bi se dvojbe koje se u praksi pojavljuju oko tumačenja sporne odredbe, ali bi se i al također bi se uskratilo privatnom interesu da šteti javnome. ja ću za kraj apelirati, na sve vas kolege saborski zastupnike i zastupnice, u prvom redu načelnike i gradonačelnike iz svih opcija često smo se ovdje u Hrvatskom sabora bez obzira na političke boje raspravljali i složili oko puno stvari koje se odnose odnose na lokalnu samoupravu. Naravno, najviše oko toga da lokalna samouprava raspolaže sa premalim sredstvima u odnosu na sve ono što je u njezinoj nadležnosti ali i u odnosu na očekivanja koja ljudi imaju od nas kao načelnika i gradonačelnika. Zato vas sve pozivam da podržite ovaj amandman na Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama i da omogućimo da u prvom redu lokalne jedinice jednostavnije dođu do onoga što im po zakonu pripada, a to je godišnja naknada za pravo puta koji je HT dužan plaćati lokalnim jedinicama, a to nažalost u velikoj većini ne radi ili plaća puno manje iznose nego što bi on trebao. Umjesto toga znamo ti novci idu u dividendu, idu u dobit, odlaze u inozemstvo. Nemojmo to dopustiti, dajmo da se taj novac pametnije i racionalnije iskoristi u gradnju dječjih vrtića, gradnju komunalne infrastrukture, više novaca za učenike, studente i sve ono što je potrebno u našim lokalnim sredinama. Hvala. Hvala i vama. Imate pet replika. Prva je gospodine Miro Totgergeli. Kolega VEšligaj, pročitali ste sada amandman kluba SDP-a i nakon riječi upravitelj općeg dobra po tom amandmanu trebalo bi brisati ili i onda se navodi opet upravitelj te vlasnik. E sada na temelju onog primjera kojeg sam već naveo kolegici Mrak-TAritaš jel to znači da bi onda bilo koji operater sada pričamo o telekomunikacijama, možemo to svesti na druge operatere, kada ide nešto graditi trebao platiti i vlasniku i onome tko upravlja tim dobrom. A dao sam onaj primjer Hrvatskih cesta gdje je pojas Hrvatskih cesta i Hrvatske ceste ti ne dozvole da staviš stup jer je to u njihovom pojasu, dok to ne reguliraš s njima. to reguliranje s njima znači i plaćanje neke naknade. A s druge strane čestica je gruntovno u vlasništvu privatne ili pravne osobe, svejedno je, i ta privatna ili pravna osoba temeljem toga što je gruntovni vlasnik te čestice isto potražuje naknadu. Pa ispada da trebaš platiti dva puta naknadu i da bi to riješio ne možeš to ni riješiti dok sa svim njima ne sklopiš sporazume pa tek onda ideš ishoditi lokacijske odnosno građevinske dozvole i ostalo.

investitora odnosno privatnu kompaniju i javnu, ona koje je u pretežno državnom vlasništvu naravno da ne podliježe tomu. A ono što ću reći oko amandmana jest da je on sukladan Zakonu o vlasništvu i Zakonu o zemljišnim knjigama, tako da ova vaša primjedba ne stoji. Hvala. Druga replika gospodin Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega VEšligaj, vi ste dobro to sve obrazložili i rekli ste da u suštini ovaj zakon nije loš i nije loš, ovaj zakon je većim svojim dijelom dobar osim ovog članka 28. 28. stavka 6. i to je jedno kukavičje jaje koje je nama ovdje uvaljeno, a iz razloga da T-com ne bi plaćao gradovima i općinama ono što mora plaćati i nikako to nije duplo plaćanje. Oni ne plaćaju ni ono što moraju, a kamoli da bi nešto duplo plaćali. Ja se tu za njih Ja se tu za njih uopće ne bojim, oni imaju jake pravne službe, a očito imaju suradnike u Vladi. Ali ono što mene zanima je upravo ovo što ste vi rekli, znači nama je državni tajnik rekao da je nakon dodatnih analiza i konzultacija došlo do izmjene ovoga. E sada ja bih volio da nakon završetaka ovih replika da se opet javi državni tajnik i da nam kaže, koje su to točno analize, koje konzultacije, s kime i zbog čega, da nam date jasan odgovor. Znači mi sada već opet sat vremena pričamo o tome da nam niste dali jasan odgovor i niste i ja bih volio da konačno čujemo pa možda nas uvjerite da je to uredu. Ali još jedanput kolega Boriću mislim, evo još jedanput, da ali nisu to neistine, mene zanima sada isto kako ćete vi glasati o ovome budući da ovo ide direktno na štetu jedinica lokalne samouprave. Ja mogu Ja mogu razumjeti vas da ste vi tu tek friško mjesec dana pa se možda niste još upoznali kolika je to vama šteta u vašoj općini, ali da se ne bi kasnije tukli glavom u zid evo ja vam otvaram oči da vidite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodine Đujić, ne može vam odgovoriti sada onda nemojte se sada obratiti zastupniku kada vam ne može odgovoriti. Onda će on tražiti repliku već je tražio pa onda će on vama reći ali vi nećete moći odgovoriti.

**Radin, Furio (Nezavisni)** Nemojte se obratiti pojedinom zastupniku jer to izaziva niz poslije. **Đujić, Saša (SDP)** Kako mislite, evo nas je ovdje 50 u ovoj dvorani nisam se obratio nikome nego njemu, zato što mi stalno

jedno malo pravo s ovog stola imam da vam nešto kažem. Prije ste protestirali upravo za to, upravo zato ste protestirali prije da zapravo to izaziva probleme. Ja vam ništa drugo ne kažem nego uzvraćam isto što ste rekli vi, slažemo se oko toga i nastojimo

Kolega Borić me pokušava izbaciti iz takta cerekanjem cijelo vrijeme i ne uspijeva i onda me vi koji sam ja smiren čovjek u biti sa svim što ste rekli što je točno izbacite iz takta, evo ja sada više neću govoriti. Hvala lijepo. Evo samo vas molim da upozorite kolege pojedine da se ne cerekaju i da nas ne ometaju. Evo to je to kojeg nećemo spominjat. Hvala lijepa. Ja bih molio sada da prestanemo sa time jel u daljnjem jel kada ćete uzeti riječ evo sada obraćam se vama gospodine Boriću nemojte nemojte iskoristiti priliku pa da odgovorite jer to će izazvati niz takvih, nema razloga. Govorimo o stvarima ne govorimo o ljudima. Oprostite sada sam se ja izgubio. Odgovor na repliku. Hvala potpredsjedniče. Evo, kolega Đujić ono što ste rekli danas se cijelo jutro vrtimo oko te jedne stvari, jedne stavke, jednoga članka koja je sporna. Ja znam da će se sada s druge strane pojaviti mnoštvo pravnih interpretacija, sigurno su konzultirali i svoje pravne stručnjake stranačke i da će pokušati osporiti to na sve moguće načine. Ali suština ostaje zapravo ista. Suština je taj, još jedanput ću ponoviti da smo otežavamo lokalnim jedinicama nešto na što one imaju pravo. I tu zapravo cijela priča staje. Možemo se sada dobacivati, koristiti nekakve pravne iznose što bi bilo, nekakve pravne iznose ali mi danas možemo nešto napraviti za lokalne jedinice, možemo napraviti nešto za lokalnu samoupravu i možemo napraviti jedan mali korak prema decentralizaciji. Imamo tu moć u našim rukama, na nama je hoćemo li je iskoristiti. Hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Vešligaj, ja bih još jedanput podcrtala ovu rečenicu koja je očito sporna. Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja itd.. Da li vi znate da ja na vašem zemljištu mogu pokrenuti postupak ishodovanja lokacijske dozvole za obiteljsku kuću? Mogu, ali ne mogu dobiti dozvolu za građenje. Znači ovaj članak ne isključuje drugi članak u Zakonu o cestama, koji jasno kaže, još na snazi je od 2011. „Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.“ I nerazvrstana cesta, nadalje, se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava osim prava služnosti, prava građenja i uz suglasnost te općine ili grada. Vi govorite tu čitavo vrijeme kako neki ne plaćaju ili plaćaju manje iznose. Pa to je na čelniku jedinice lokalne samouprave. Kada bilo tko dođe sa zahtjevom gradu ili općini da treba prokop te nerazvrstane ceste pa nećete mu dati suglasnost ako vam je dužan i gotovo. I stvar riješena. Meni se čini da se tu jako manipulira sa našim građanima i sa javnošću da se skroz isključuje Zakon o cestama i nešto što obvezuje nas kao čelnike da i vlasništvu i sve ono što nam nalaže da moramo na najbolji način našu imovinu staviti na raspolaganje i građanima pa u ovom slučaju i operaterima i to naplatiti. Kada se govori o iznosima koje treba uplatiti u proračun jedinice lokalne samouprave neki će reći nisu sve dovoljno financijski sposobne. Ali je valjda mudro od čelnika uložiti u izradu elaborata i prema Zakonu o cestama knjižiti tu cestu kako bi mogla naplatiti naknadu od operatera. To je sigurno bolje uložen novac nego ga potrošiti za nešto drugo gdje ne možete kunu izvući natrag. Hvala lijepo. Odgovor, gospodin Vešligaj. **Vešligaj, Marko (SDP)** Pa iz ovoga što ste rekli, ja bih sada tu čak shvatio da ste vi dijelom osporili Zakon o cestama ali dobro, nije sada to toliko važno. Ja vas razumijem, dolazite iz jednoga drugoga podneblja, raspolažete sa visokim izvornim prihodima i vjerujem da ste vi to kod sebe u gradu napravili. I evo skidam kapu, svaka čast. Da raspolažem sa takvim prihodima, izvornim prihodima po stanovniku, a ja recimo kod sebe u gradu raspolažem sa 1800 kuna, vaši iznosi su sigurno blizu 10-ak tisuća kuna, vjerojatno nisam puno promašio, onda bi se također odlučio na tako nešto, da tako nešto uredim. Jer složiti ćemo se svi, zemljišne knjige su neuređene, imamo tu velikih problema s time. I naravno da bi bilo puno jednostavnije da imamo te zemljišne knjige uređene, da imamo u tim zemljišnim knjigama upisani, da smo mi upisani kao gradovi i općine kao vlasnici, onda ne bi uopće o tome raspravljali ali nažalost nemamo. Veliki dijelovi Hrvatske to nemaju jer taj postupak nisu mogli napraviti jer ne mogu, jedv da ispunjavaju one osnovne funkcije koje moraju. Kod nas roditelji plaćaju 800 kuna dječji vrtić, negdje recimo ne plaćaju ništa roditelji za dječje vrtiće, znači za svoju djecu, pogledajte. A sada nam se nudi kroz zakon mogućnost. Bio je prijedlog zakona, dakle postojala je ta odredba unutra i očito postoji mogućnost na koji način lokalne jedince mogu brže doći do sredstva koje im pripadaju. I netko će reći, pa daj mi, idemo sad mi to urediti pa ćemo to kroz godine, OK. Ali gledajte lokalna jedinica mora živjeti, ona mora živjeti od danas do sutra. Ja sam pozdravio i poreznu reformu i i pozdravljam ovu poreznu reformu koja će otvoriti više prihoda lokalnim jedinicama i doći do ovih ujednačavanja. Ali nisam pozdravio krajem 2016. godine jer smo sada u 2017. zamrznuli 2016. godinu, a mi smo 2017. morali također preživjeti. Također smo morali i financirati i predškolski odgoj, održavati ceste, itd.. Hvala lijepa. Gospodin Josip Borić, replicira gospodinu Vešligaju. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vešligaj, najprije da odgovorim klubu SDP-a kako ću glasati, glasati ću za ovaj zakon jednako kao što je i SDP i njegovi čelnici tada u Saboru glasali za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kada je potezom pera uzeto 2 milijarde kuna lokalnoj samoupravi, nisu ni trepnuli tada. Tako da ne sekirajte se. Zašto to kažem? Zato jer vi i ja znamo znači da kada uđemo u spor sa HT-om ili za pravo služnosti koja je skuplja naknada ili za pravo puta koja je jeftinija, onda se s njima moramo dogovarati, je li tako? kuća se ne može izgraditi pa ni dogovor se ne može izgraditi i činjenica je da ja recimo isto imam problema sa tim operaterom i pokušavam to istjerati na svoj način. Prvo je bilo zabrana pristupa infrastrukturi na području moje općine za što god njima to treba. Znači ako žele prekopati 10 metara lokalne ceste oni to neće napraviti. Neću im dozvoliti jer znaju da imaju prema toj općini određeni dug. I nisu napravili i neće napraviti dok god ne riješe situaciju koju smo dobili tek 2012. godine zakonom koji je predložio tada SDP i koji je po prvi puta uveo ta prava koja možemo ostvariti. I onda su krenule priče, to je jedno pravo koje su čelnici saznali tek naknadno. Znači nisu oni baš svi znali što se tu događa nego su naknadno saznali i onda je bilo uhvatimo tko šta zna i može jer su i oni sami bili svjesni da nemaju uređeno imovinsko-pravne odnose. I tu priča počinje, onaj tko ne želi platiti lovi se neuređenih imovinsko-pravnih odnosa. Mi koji želim naplatiti, lovimo se članka zakona i vrtimo se opet u sustavu dogovora. Sve ovo što je danas ovdje ispričano je bilo u funkciji da stvori jedna jedna mala platforma gdje treba nekoga za nešto optužiti jer je tobože netko negdje bio na sastanku. I imamo ovu priču koju imamo. Ja osobno smatram da ovom zakonu lokalna samouprava ne gubi svoja prava, kako ćemo ih ostvarivati, i do sad smo imali probleme. Mislim da kroz izmjene Zakona o cestama, kroz ove izmjene o vlasničko-pravnim odnosima, kroz nedavno izmijenjeni Zakon o katastru i infrastrukturi, koji je postao obvezan za svih, shvatiti ćete da pomalo uređujemo sustav u kojem će lokalna samouprava dobiti ono svoje ali po zakonu onako kako treba, bez puno dogovora. Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo kolega Borić, nisam niti očekivao da ćete vi podržati ovaj zakon, znao sam da ćete izvući nekakav SDP-ov zakon pa ćete raditi komparaciju. Ja bi isto tako sada mogao otići u 2007. kad ste vi recimo izglasali također zakon kojima je kompletno porez na dobit oduzeta jedinica lokalne samouprave, mislim da to uopće nije sad važno tu da o tome raspravljamo, mi smo sad na ovom Zakonu od elektroničkim komunikacijama. Ali tu ste ušli u onako jednu malu kontradikciju, prvo ste spomenuli da se moramo dogovarati, znači mi se moramo dogovarati sa operaterom za nešto što imamo pravo, a s druge strane ste onda rekli treba pomalo graditi sustav, po čemu se slažem s vama. Naravno da trebamo graditi sustav, ali onda ga nemojmo graditi kroz nekakve dogovore i sitne ustupke koje HT radi sad po terenu i sa brojnim lokalnim jedinicama potpisuje raznorazne sporazume, pa se onda ajde utvrdi se barem godišnje naknada u nekakvom otprilike realnom iznosu pa se onda još nešto da za 2, 3 godine unatrag, pa smo mi sklopili nagodbu. Pa tko je tu izgubio, tko je izgubio? Izgubili su građani. A nudili su i puno manje iznose, ja znam konkretni primjer jedne lokalne jedinice gdje je HT gdje je HT nudio iznos koji je 10 puta manji od onog iznosa koji je dobivan nakon što je pokrenut upravni spor. Dakle, temeljem ovoga da je upravitelj nekretnine samo, dakle nemate niti jedne presude, još jedanput ponavljam, Visokog upravnog suda koja će vam reći da nemamo pravo na naknadu kao upravitelji nekretnina. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I na kraju zadnja replika, gospodin Nikola Grmoja. Poštovani kolega, evo kolege iz HDZ-a nastoje umanjiti ovo sve ovdje što je izneseno, nitko ovdje ne želi govoriti o nekakvim motivima, o sastancima, mi smo samo iznijeli činjenice da je očito da je nakon tog sastanka došlo do promjene u stavu ministarstva. Bila je primjedba HT-a i primjedba HGK-a na ovaj pojam upravitelj nekretnine, ministarstvo je odbilo tu primjedbu, da bi pred nas došao ovakav zakonski prijedlog u kojem to pojma nema. Klub SDP-a dao je svoj amandman, dali ste nekakvo rješenje, ja sam isto uputio amandman, morat ćemo dobro razmisliti koji od ovih prijedloga, odnosno amandmana ide više u korist jedinica lokalne samouprave ako je bolja ova vaša formulacija i rješenje, ja ću to rado podržati, i odustati od ovog svog amandmana. Ja sam išao u smjeru da ako je vlasnik nekretnine na kojoj postoji to pravo puta ne pozna da naknada iz stavka 1. ovog članka da se plaća jedinici lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, a ako se nekretnina nalazi na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, plaća se onoj jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi najveći dio nekretnine. Ja ne znam je li ovo bolji način ili je bolje ovo što ste vi predložili, naravno, nisam pravnik, treba vidjeti, ali definitivno ne možemo se složiti sa kolegama iz HDZ-a da trebaju da trebaju općine to dokazivati, nego moramo naći onu formulaciju koja će ići više u korist jedinicama lokalne samouprave kako bi onu tu naknadu lakše ostvarili. I to je bio i zadatak predlagatelja , međutim oni su samo izbacili ovaj pojam a nisu nikakvo rješenje ponudili koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da lakše naplate ono na što imaju pravo. odgovor. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa dobro oko ovoga mislim da se mogu složiti da moramo vidjeti, svi ćemo se složiti da su zakoni zapravo samo jedno sredstvo cilj je valjda svima tu da osiguramo da se ovo pravo naknade za korištenja prava puta i služnosti ostvari, da ga ustvari lokalne jedinice ostvare. Sve je rečeno, Sve je rečeno, zapravo na potezu smo svi mi saborski zastupnici da ove amandmane prihvatimo i još jedanput ponavljam, olakšamo ostvarivanje već ove godine jedinicama lokalne samouprave na ono što imaju potpuno pravo. Evo, Hvala lijepa. Nastavljamo sa klubovima zastupnika, gospodinom Mirom Totgergeli ispred kluba HDZ-a.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama koji je ustvari iz 2008. godine koji je dosad doživio 4 izmjene, i zadnja je bila iz lipnja 2014. U prosincu 2016. godine raspravljali smo i donijeli Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i tada smo govorili stanju primjene širokopojasnog interneta i mogućnosti korištenja velikih brzina pristupa internetu na području RH. Prema podacima HAKOM-a za rujan 2015. godine samo 52,9% kućanstva u RH koristilo se brzinama pristupa većima od

Prema mjerodavnim pokazateljima Europske komisije u prosincu 2014. godine Republika Hrvatska nalazi se na začelju država članica EU u dostupnosti mreža koje omogućavaju brzine pristupa veće od 30 megabita u sekundi i ta dostupnost je iznosila 47,5% i to isključivo u urbanim područjima. U istom razdoblju dostupnost u državama članicama EU iznosila je u prosjeku 68%. Dakle, u RH uglavnom su zastupljene mreže većih brzina u urbanim područjima, dok je u ruralnim područjima njihova dostupnost samo 10% što predstavlja veliki nesrazmjer između urbanih i ruralnih područja RH. Da je to tako Da je to tako vidi se i iz podataka HAKOM-a iz prosinca 2015. godine gdje broj širokopojasnih priključaka gledano po županijama, naravno da je najveći u gradu Zagrebu 248422, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji 9509, dok je ukupno u Republici Hrvatskoj 986215 priključaka. Ako to gledamo prema gustoći priključaka što je onda i međusobno usporedivo Zagreb je naravno i dalje na prvom mjestu sa 31,45% a zadnja je Virovitičko-podravska županija sa 13,79% dok je prosjek u RH 23,02%. Dakle, Direktiva 2014./61EU ima za cilj olakšati i potaknuti uvođenje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina koje omogućavaju pružanje usluga širokopojasnog interneta brzinama od najmanje 30 megabita u sekundi, te smanjiti troškove njihovog postavljanja. Najvažnija pitanja koja proizlaze iz prenošenja odredbi direktive, a koja su uređena spomenutim zakonom u prosincu 2016. godine su uvođenje obveza davanja pristupa fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora pogodno je za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, zatim uvođenje dostupnosti i transparentnosti osnovnih podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi operatorima javnih komunikacijskih mreža putem jedinstvene informacijske točke, uspostavu koordinacije građevinskih radova, uvođenje obveze koordinacije prigodom izvođenja građevinskih radova koji su u potpunosti ili djelomično financirani javnim sredstvima, uvođenje obvezne transparentnosti podataka o planiranim građevinskim radovima stavljanjem na raspolaganje osnovnih podataka o tim radovima na ciljanom području putem jedinstvene informacijske točke, odnosno putem mrežnog operatora na zahtjev operatora javne komunikacijske mreže u prijelaznom razdoblju do uspostave jedinstvene informatičke točke. Ubrzavanje postupaka izdavanja dozvola potrebnih za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, objedinjavanjem svih značajnih informacija o postupku izdavanja dozvola za građevinske radove putem jedinstvene informacijske točke. Propisivanje posebnih postupaka rješavanja sporova u vezi s pristupom i zajedničkim korištenjem fizičke infrastrukture pristupom podacima o fizičkoj infrastrukturi i podacima o uvođenju građevinskih radova kao i sa zahtjevom za koordiniranje građevinskih radova, te određivanjem HAKOM-a tijelom nadležnim za rješavanje navedenih sporova. A ovim prijedlogom zakona o elektroničkim komunikacijama predlaže se prenošenje članka 8. i 9. direktive kojima se uređuje fizička infrastruktura unutar zgrade, te propisuju obveze investitora novoizgrađene zgrade u pogledu izgradnje kabelske kanalizacije, pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, prilagođenje mreže velike brzine kao i zajedničkog antenskog sustava za prijem zemaljskih radijskih televizijskih programa vertikalnog i horizontalnog kabliranja, te postavljanja druge potrebne opreme. Primjena navedenih obveza odnosi se i na opsežne radove na obnovi zgrada. Isto tako, ovim prijedlogom izmjena i dopuna utvrđuje se pravni okvir za djelotvornu izmjenu, primjenu u domaćem pravnom poretku uredbe EU 2015/2120 kojom se osigurava zaštita jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom u pružanju usluga pristupa internetu, mjere transparentnosti za osiguravanje pristupa otvorenom internetu i zaštita povezanih prava krajnjih korisnika usluga, te se uspostavlja novi mehanizam za određivanje maloprodajnih cijena za regulirane usluge roominga na razini EU u cilju ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za rooming koje su ukinute u državama članicama EU i državama europskog gospodarskog prostora od 15. lipnja 2017. godine. Posebno treba naglasiti izmjenu članka 51. stavak 1. kojim se proširuje pravo krajnjih korisnika usluga na podnošenje zahtjeva za rješavanje spora pred agencijom i na spor koji se odnosi na prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred agencijom, a operator javnih komunikacijskih usluga za to vrijeme ne smije pokrenuti postupak prisilne naplate niti ustupiti osporenu tražbinu. Prijedlogom izmjena i dopuna zakona dodatno se usklađuje odredba o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i EU pozivu kao i drugim pozivnim brojevima hitnih službi u RH s mjerodavnom pravnom stečevinom EU. Donošenjem predloženog zakona uklonit će se prepreke postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina do krajnjih korisnika usluga, a koje se ponajprije odnose na nepostojanje i neprikladnost postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrada, te otežani pristup operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža koje imaju namjeru postavljati elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina u više stambenim zgradama. Nadalje, propisivanjem uvjeta za poticanje gradnje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i pripadajuće elektroničke komunikacijske infrastrukture javnim sredstvima u skladu sa pravilima o državnim potporama na komercijalno neisplativim područjima RH omogućiti će se puno, provedba, strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH, u razdoblju od 2016.-2020. i okvirnog nacionalnog program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. RH, je javna sredstva za gradnju navedene elektroničke komunikacijske infrastrukture i mreža velikih brzina putem europskih, strukturnih i investicijskih fondova, te se donošenjem ovog zakona, osigurava pravni okvir za iskazivanje traženog interesa, za gradnju, a propisuju se i rokovi, obveze, koje investitor mora ispuniti na temelju iskazanog tržišnog interesa, kao i odgovarajuće prekršajne sankcije u slučajno ispunjavanje preuzetih obveza. Ovim konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama, taksativno se propisuje nadležnost HAKOMA za obavljanja poslova nositelja okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukturne, širokopojasne mreže, u području u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja. Primjena Zakona o mjerama za smanjenje troškova, postavljanje elektroničkih komasacijskih mreža velikih brzina iz prosinca 2016. i ovaj prijedloga izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama, trebaju pridonijeti promjeni stanja pristupa širokopojasnom internetu, koje sam naveo na početku svoje rasprave i približiti nas ostvarenju ciljeva digitalne agende za Europu, odnosno, da do 2020. godine, svaki građanin RH, ima mogućnost pristupa internetu brzinom od najmanje sekundi. A najmanje 50% kućanstava da ima pretplatu na pristup internetu brzinom od 100 megabita u sekundi. To je cilj EU, pa je logično i pozitivno da i mi težimo tom cilju. Hvala.

kad pričate o zastupljenosti širokopojasnog interneta u Hrvatskoj, iz perspektive većine Hrvata, to vam izgleda kao da ja kažem da nas dva imamo zajedno 1000 kuna, s tim da vi imate 980, a ja 20 kuna. Tako vam širokopojasni Internet izgleda iz perspektive manje-više svih osim Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke. A to je zbog toga što zadnjih 27 godina, privatni telekom operateri ulažu i grade isključivo tamo gdje im se isplati, odnosno, tamo gdje ima najviše ljudi, gdje mogu najbolje i najbrže prodati usluge i gdje će im se najprije, sve ono što ulože vratiti. A to su upravo navedeni gradovi, odnosno, urbane sredine. I zbog toga imamo situaciju kakvu imamo. Imamo situaciju, da u Zagrebu imate sve, alternativa 5, 6, 10, 15 koliko god hoćete, ali 100 km od Zagreba nemate ništa ili imate samo jedan jedini način pristupa koji nije ni blizu onome što bi danas, u skladu s vremenom trebali imati. Međutim, upravo je poanta bila na europskim fondovima, EU, da sav taj novac iz europskih fondovima, iskoristimo, da izgradimo infrastrukturu tamo gdje je nema. I prije nekoliko godina je Vlada ondašnja poslije nastavile su i druge Vlade, donijele su odluku o objedinjavanju preko 8000 km optičke infrastrukture u državno vlasništvu, stavile pod nadzorom odašiljača i veza i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to je trebao biti jedan od projekata koji bi bili temelj, nositelj, cijele ove buduće izgradnje infrastrukture na mjestima gdje ih danas nema, od otoka, do ruralnih naselja …/Govornik evo ja koristim priliku da vam to napomenem, a ujedino koristim i priliku da na ovaj način pitam i predlagatelje zakona i da nam daju izvješće, da li danas ili u nekoj pisanoj formi, u kojoj fazi se nalazi projekt objedinjavanja optičke infrastrukture, što se dešava s tim i

Ličko-senjska županija ima mali broj priključaka jer imaju mali broj stanovništva, ali recimo Virovitička-podravska ima najmanji postotak, kad podijelimo broj priključaka u odnosu na broj stanovništva. Ličko-senjska je negdje u sredini čak RH. Dakle, otprilike tamo interes operatera i to sam i kroz replike već prijašnjim kolegama koji su raspravljali danas govorio, interes operatera će uvijek biti tamo gdje ima najviše onih koji su spremni se priključiti i gdje vrlo brzo mogu vratiti uložena sredstva. A otprilike po ruralnim općinama se onda svodi na to da su općine spreme i same dati prostor i infrastrukturu, samo da dobiju širokopojasni Internet u usporedbi sa recimo cijelom ovom raspravom koju danas imamo oko naknada, pa onda često puta, da bi uopće govorili operatere da grade nešto i u općinama koje su na ruralnim prostorima, naši načelnici i gradonačelnici idu u pregovore sa operaterima i daju im i bez naknade da da mogu graditi na njihovom području, samo da uspiju i oni imati mogućnosti, da njihovi građani imaju mogućnost priključenja na širokopojasni Internet, barem slično kao što je to u većim gradovima. A u većim gradovima, ili čak u srednjim gradovima, operateri, naravno da su spremni i tamo je puno lakše i naplatiti tu naknadu o kojoj danas cijeli dan raspravljamo, nego što je to u malim općinama i malim malim mjestima, gdje u principu, vam se iselilo veći broj stanovništva i ostalo vam je 10, 15 kuća. Naravno da tamo nije u interesu operateru da dovuče. Tu se potopno slažem s vama. Tu trebamo uskočiti sa ovim EU fondovima i zato ovaj zakon je početak, na neki način da i koristimo europska sredstva za izgradnju širokopojasnog interneta. Hvala lijepo. Kolega Miro, mi smo danas svjedočili jednom pokušaju da se jedan dobar prijedlog zakona, na neki način samo radi jedne odredbe skrene u sasvim drugom smjeru i sama rasprava, ali i sama bit ovog zakona. Htjelo se svaliti na ovaj prijedlog zakona, sve možda propušteno ili sve možda loše u proteklih 25 ili 27 godina kad govorimo o području telekomunikacija ili elektroničkih komunikacija. Pokušavamo evo jednom argumentiranom raspravo kao što ste i vi to sada napravili ispred kluba HDZ-a dokazati da ovaj zakon ima itekako vrijednih, dobrih odredbi koje služe samo unapređenju cijelog sustava i pokušavaju ostvariti bolje procedure kako bi konačno počeli koristiti ono što nam stoji na raspolaganju, a to su novci europskih fondova, tj. EU u smislu izgradnje širokopojasnog interneta. I što mi danas slušamo? Slušamo priču o tome da netko nešto gubi, uglavnom jedinica lokalne samouprave. Mi odgovorno s ove strane tvrdimo ne gubi i pokušavamo raščiniti to na način da argumentirano tvrdimo da ovaj zakon ne priječi nikoga da ostvari svoje pravo naknade na način da pokušavamo konačno stvoriti procedure koje će izbjeći sve ono u što smo upali sada i kao čelnici lokalne samouprave u odnosu prema operaterima i da te stvari postanu jasne. Mislim da priča evo imamo priču HAKOM stoji puno novaca, tamo su nezakonitosti itd. uvodimo ih ponovno u državni proračun. Zašto? Želimo kontrolirati njihovo trošenje novaca. Nitko im ne brani pravo da kao agencija ostvaruju sve na što imaju pravo temeljem naknada i svih ostalih propisa, ali imaju konačno ponovno nadzor državnog proračuna u smislu da se ne događaju neke stvari kojima smo možda svjedočili u proteklom vremenu, ali i niz drugih stvari koje ste sada ovdje spomenuli ovo je dobar prijedlog zakona. Bulj, odgovor na repliku. da jedan dobar zakon pokušavamo kroz raspravu građanima prikazati kao nešto gdje neko nešto protiv nekoga želi napraviti odnosno kroz ovu dugačku raspravu ispada kao da su jedinica lokalne samouprave na neki način suprotstavljene svim operaterima koji na njihovom području djeluju. A iz iskustva svako tko se nešto malo bavio takvim poslom po terenu može znati da ustvari su to to suradnici, svi operateri međusobno na terenu i lokalna samouprava. Tamo gdje to nisu suradnici tamo onda ta općina ili grad se ni ne razvija, temo se ništa ni ne gradi i tamo ni nema nekog napretka. Tamo gdje su našli zajednički jezik i gdje su suradnici i gdje zajednički za građane grade i operateri i lokalna samouprava e tamo imamo Tako da ovaj pokušaj gdje se nekome nešto uzima, a kao nekim operaterima koj isu u privatnom vlasništvu se pogoduje, s druge strane se pokušava kroz replike dati primjer da je jedno tamo gdje je privatno vlasništvo, a drugo je gdje je državno vlasništvo. Krenuli smo u otvaranje tržišta električne energije, krenuli smo u puno toga, nakraju krajeva imamo bezbroj operatera za plin u Hrvatskoj. Teško je ograničiti šta je više privatno, kojem operateru u zakonu treba omogućiti da ima pogodnosti, a kojem ne jer ovaj je državni, a onaj je privatni. Mislim da ne možemo na takav način pisati zakone i da smo tu ušli u jednu veliku zamku kroz ovu raspravu, a sve u stilu samo da stvorimo jedan politički igrokaz. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Posljednja replika gospodin Miro Bulj. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegi rekli ste četvrta izmjena ovoga zakona. Pa vi vidim branite ovaj zakon tj. pročitali ste ono što je predlagatelj u biti četiri puta se mijenja zakon, ali npr. članak 30. se također trebao mijenjati zbog antenskih stupova koji se postavljaju gdje god žele i gdje god mogu. Međutim nije se mijenjao isključivo zbog toga što se štite teleoperateri da rade na način kako rade do sada u RH, a bazne stanice tj. antenski stupovi da se postavljaju kako god hoće, bez građevinske dozvole, bez mjerenja zračenja. To je vidljivo u mom kraju u vašem kraju gdje god dođete. Kažete ovaj zakon je dobro prilagođen prema današnjim uvjetima, prema razvoju, strategiji. Pa zbog čega ne bi oni plaćali na cijelom teritoriju RH pravo služnosti T-Com, zbog čega je se ta odredba promijenila van savjetovanja … savjetovanje bilo dio upravitelj nekretnine, zbog čega lokalna samouprava ne bi to utržila. Pa pogledajte slike, evo ja ću vam pokazati jednu sliku malo prije sam imao šta rade, gledajte, evo ovo vam je nova tehnologija T-Com-a rade ovako gdje god hoće i tako po kulturnome dobru. … u ovome slučaju Sinja i to se ne naplaćuje, rade što žele, koriste infrastrukturu grada, koriste postavljene stupove tj. … koje gradi … jel je teško živi oduzeto mu je sve što mu je država oduzela, a mi pogodujemo teleoperaterima koju dobit HT ulaže u Crnu Goru.

Kolega Bulj, prvo članak koji cijeli dan o njemu raspravljamo se ne mijenja u odnosu na zadnju izmjenu zakona. kao što smo to već nekoliko puta naglasili i dalje mogućnost naplate lokalnoj samoupravi kao što je to bilo i do sada, ostaje da naplati svoju naknadu. Pokazali ste neke slike koje govore o stanju kako to operateri ponekad moraju odraditi na terenu jer kada dođete i hoćete staviti u neku zgradu opremu da dobijete širokopojasni Internet onda naravno da će neko reći, ja to ne želim da to bude, a neko kome je u interesu da dobije taj priključak će dopustiti pa onda se na takav način kao što ste vi to na slikama prikazali improviziraju priključci jer onome tko želi se spojiti na Internet, a recimo ja dolazim isto tako jednog rada gdje je 30 megabita u sekundi je samo san, a ne stvarnost meni ne bi smetalo da na moju kuću stave opremu koja bi omogućila mi onda da se mogu spojiti sa 30 megabita u sekundi. I vjerojatno ne bi u tom slučaju ni tražio naknadu za takvu opremu. Međutim, pravo i svakoj privatnoj osobi da traži naknadu kao i lokalnoj samoupravi ostaje u ovom zakonu. I neke stvari koje se inače događaju kod nas u društvu pokušava se sa pokušava se sa kroz ovaj zakon ići rješavati, mijenjanjem tih tri riječi u jednom članku. A mislim da čak i ovaj amandman što sam i replicirao kolegi iz SDP-a ovako kako je napisan bi samo još izazvao dodatne probleme jer kao što sam i naveo primjer, često puta imate situaciju da netko upravlja a gruntovni je vlasnik netko sasvim drugi pa bi onda ispalo da jedan i drugi trebaju dobiti naknadu za postavljanje bilo koje opreme na toj čestici. Hvala. I sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Znači pred nama je Zakon, uvaženi tajniče sa pomoćnicima, koji se dugo iščekivao gdje su bile i rasprave i u javnosti, međutim došlo je do značajnih promjena gdje se očito pogoduje određenim skupinama, da ne ulazimo sada u povijest samog našeg znači telekomunikacija na koji su način privatizirane da ne … nikoga, HDZ je počeo a u kasnim '90.-tim a u 2000. je SDP završio tu privatizaciju. I sjećam se baš u vremenu kada se je uhićivalo generala Gotovinu jer je i prošlo je to ispod žita ta 25+1 dionica 25+1 dionica i naravno da su nanesene velike štete Hrvatskoj državi, lokalnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi, hrvatskim ljudima koji su to stvarali, koji su to plaćali jer je činjenica da ljudi koji su plaćali infrastrukturu, koji su vlasnici infrastrukturu, koji su vlasnici zemljišta, lokalne samouprave koje su vlasništvo zemljišta da nisu dobile, da nisu obeštećene, tj. da im nisu dane dionice. Jednostavno, to je jednim potezom, velikih gospodarstvenika mudrih Mudrinića i ostalih koji su jednostavno iskoristili dati pogodak, ono šta smo mi stvarali, tj. naši očevi, naše generacije dano je Deutche Telecomu. Zbog čega, to treba pitati njih. Činjenica koja je ovdje nepobitna a to sam ukazao još evo iz svoga kraja 2012. godine gdje infrastruktura se gradi gdje god im padne na pamet pa sam kazao, evo spomenuti ću još jednom, pa donio sam ovdje i slike i primjere kako se uzorpira prostor što ne mogu raditi u Njemačkoj. Evo na kulturnome dobru u središtu grada, pogledajte sliku i ne plaćaju kunu za ovo. Ali također pogledajte ove mreže po cijelome gradu, središtu grada, pa čak sam kazao i kada dođete na Sinjsku alku ići ćete po starom stoljetnom drvoredu maruna koji su posađeni prije 100 godina. jedan ogroman hrvatski krimen koji su napravile političke elite i u ovome Parlamentu koji sada isto temeljito brane ovaj prijedlog, tj. izmjenu nakon sastanka predsjednika uprave i Plenkovića jednu izmjenu koja će u biti oštetiti lokalne samouprave i regionalne samouprave, pa i državne samouprave pa i hrvatske ustanove, državne, javne koje su vlasnici prostora i neće moći otvarati pravo služnosti baš zbog ovoga dijela šta joj se

Imate brojne znači puteve, asfaltirane, ne asfaltirane, koji nisu uknjiženi a održavaju ih lokalne samouprave. A preko tog prostora prolazi znači infrastruktura Deutche Telecoma, tj. naša hrvatska, tj. hrvatska koju su oni oduzeli i činjenica je da mi to moramo zaštiti i da micanjem ovoga dijela u biti, micanjem jednoga dijela …/Govornik se ne razumije./… pokazuje da je nakon sastanka sa predsjednikom uprave T-com-a, Plenković i on su očito nešto dogovorili, šta. Jer je vidljivo da je upravitelj nekretnine prije bio naveden u e-savjetovanju, nije bilo primjedba, molio bih tajnika da još jednom izađe ovdje i da kaže javno i da kaže tko je dao primjedbu, možda telefonski poziv

tj. jedne grane od Deutche Telecoma, mi smo to predali u ustavne ruke. I nadam se da ćemo mi ovdje saborski zastupnici podržati amandmane koji su u interesu zaštite lokalne samouprave jer je činjenica da pravo služnosti u Hrvatskoj lokalne samouprave ne naplaćuju u dovoljnom broju, u dovoljnoj vrijednosti isključivo zbog zakona koji imamo. Također da se je bilo ovim zakonom, imalo namjere ići u boljemu smjeru onda bi se mijenjao zakon članak 30, postavljanje antenskih stupova ili baznih stanica. Međutim nije, ja sam dao amandman, će sada kršenje Poslovnika, ja sam ga dao isključivo, neka ga slobodno odbiju da se vidi da se štite i ovdje teleoperateri, da se nije imalo namjeru urediti ovaj dio baznih stanica koje brojne udruge, Hrvatska udruga elektromagnetskog zračenja je godinama upozoravala pa i nekada prethodni saborski zastupnici, evo gospođica Mirela Holy je također u bivšim mandatima o tome dosta pričala o štetnosti i u biti o svemu što bazne stanice, tj. tj. teleoperateri rade a u svojim državama ne rade. Ne treba im suglasnost lokalne samouprave, suglasnost susjeda, nisu u, ne spadaju u prostorne planove, ne trebaju biti, jednostavno rade šta žele i šta hoće. I nama u biti uništavaju okoliš i naš prostor, ugrožavaju naše zdravlje i ne ulažu u infrastrukturu nego koriste koriste postojeće infrastrukturu kao što su putovi, postavljanje nove struje, novih kabela i tako i da bi se ulagalo, u biti netko bi zarađivao, od projektanta do izvršenja radova. Ovaj zakon je zakon koji je vidimo u biti u zadnjem trenutku promijenjen, promijenjen je nakon sastanka Predsjednika Uprave T-COM-a i predsjednika za za Hrvatsku i Vlade Plenkovića i time je dokazano da je izmjena i nestanak e-savjetovanja tj. cijele javne rasprave, toga jednoga članka gdje bi vlasnici tj. upravitelji toga prostora bi dobili mogućnost naplatiti što bi bilo normalno jer brojne lokalne samouprave kao što je cijela Dalmatinska zagora, Lika, koje lokalne samouprave ne mogu platit održavanje zimske službe, vatrogasne postrojbe, ne mogu riješiti niti jedan problem, jednostavno T-COM im oduzima to pravo. Prema tome, u Hrvatskoj dobit očito kao i kod banaka za brojne naknade i milijarde odlaze iz džepova građana, tako u i u ovome slučaju još jednom se se nastavlja loša praksa, loša politika i zbog toga bi evo zamolio saborske zastupnike da amandmane koje su dali klubovi i SDP-a i MOST-a pa nadam se i drugi da će dati i iz HDZ-a saborski zastupnici, poglavito gradonačelnici, načelnici, u svrhu zaštite svojih lokalnih proračuna i interesa lokalnih da pune svoju prihodovnu stranu, da mogu ispuniti obaveze, da će također podržati to ili ako imaju hrabrosti dati taj amandman ili će predlagatelj sam uvidjeti da je bez i nakon javne rasprave u biti rasprave u biti skinut je jedan vrlo bitan dio onoga što bi trebalo plaćati prema hrvatskoj državi telekomunikacije. Međutim, očito tu zasada nema interesa jer vidimo da brojni zastupnici brane ovaj zakon, brane ga na način da je on dobar, da je on napredan, ali je činjenica da to nije tako i da ovaj zakon treba sveobuhvatnu izmjenu tj. da treba jedan novi cjeloviti zakon, koji bi u biti štitio interese, jer onaj zakon koji se mijenja svako malo, ovaj 4 puta, znači da nije dobar i zakon koji će štiti interese građana a ne da i dalje mi budemo u biti ono što ne bi trebalo, da pogodujemo stranim interesima a povijest nam govori kod svih privatizacija a poglavito u ovom slučaju kod mrežnih djelatnosti da smo pogodovali strancima. Također i regulatorna agencija tu mora odraditi svoj dio posla, poštivati zakone međutim i sam čelni čovjek je očito otišao, draže mu je da vrijeđa svoje djelatnike, čelnik HAKOM-a, znači čovjek koji je dužan skrbiti da putuje u inozemstvo na duhovne obnove, da plaća najskuplje prostore u državi, iznajmljuje za svoju agenciju nego da regulira ta prava u zakonu, tako da jedan sveobuhvatan i ljudski potencijal koji loše upravlja, znači kao regulator a i ovaj zakon jednostavno pogoduje stranom tele-operateru gdje je očito uključen vrh države. Žao mi je, volio bi da premijer Plenković ima snažan gard, da upotrijebi sve svoje prijatelje na koje se često poziva nakon Vijeća Europe, a koji ga šamaraju gdje ga god stignu, di ga god uhvati po svakom pitanju, od Savudrije u ovome slučaju sada, u svakom slučaju je mi smo gubitnici, ali ako će stati na stranu Hrvatske…/Govornik se ne Sad će valiplicirati 3 zastupnika, tako da možete i završiti ono što ste mislili reći. Prvi je gospodin Grmoja. Poštovani kolega Bulj, apsolutno ste u pravu znači da je ovaj cijeli proces savjetovanja oko ovog zakona kompromitiran, ali niste točno iznijeli informacije. Naime postojale su primjedbe od strane HT-a i HGK-a na ovaj pojam upravitelj nekretnine, i ono što je još zanimljivije, ministarstvo je odbacilo te primjedbe da bi onda na kraju odigralo u korist HT-a i izbacilo taj pojam upravitelj nekretnine. I nitko ne tvrdi što nama želi imputirati kolega Borić i kolege HDZ-ovci, da se ne mogu naplatiti jedinice lokalne samouprave, ali moraju pokretati upravne sporove, to je jedan dugotrajan proces koji košta i ono samo što mi želim ovdje i očekivali smo potporu od svojih kolega, posebno ako su oni načelnici i gradonačelnici, da se olakša jedinicama lokalne samouprave da oni ta svoja prava, pravo na naknadu lakše ostvare. I nama nije bitno hoće li biti prihvaćen ovaj moj amandman koji sam ja dao, čujem da ćete i vi dati, upravo ste me upoznali s tim da ćete i vi dati amandman, ili hoće li biti prihvaćen amandman kolega iz SDP-a, evo Vlada ima sve instrumente u svojim rukama, ima stručne službe neka Vlada da amandman kojima će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da lakše ostvare to svoje pravo na naknadu. Nije nama nužno da mi na nekakav način ovdje profitiramo niti mi želim prozivati Vladu, kolege svoje iz HDZ-a, mi želimo da se gradovima i općinama omogući da što lakše ostvare to pravo. Nije ovo nikakvo politikanstvo, prozivanje bilo koga, mi ćemo rado ako Vlada pripremi takav amandman, podržati i

a oprostite, odgovor na repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo što ste me upozorili da je bilo primjedbi i to od strane HT-a, koje je ministarstvo odbilo. Pa evo tajnika bi zamolio, zbog čega je ministarstvo odbilo ovo po pitanju upravitelja nekretnine da trebaju platiti pravo služnosti. Zbog čega je ministarstvo odbilo primjedbu evo javno, evo ja bih vas molio da odmah to napravite primjedbu HT-a i na kraju je izbrisano, ostala je znači tijekom cijele rasprave, izbrisano nakon sastanka predsjednika Uprave HT-a i premijera Plenkovića uz još nekakve dvije gospođe na ovdje, ja ne mogu se sad sjetit prezimena. Jedna je gospođica Mišetić. Gospođa, Gospođa, pardon. Zbog čega je to nestalo, a odbili ste kao neosnovano od strane HT-a. kolega Grmoja, tu ste u pravu i ovdje treba vratiti ovaj dio da iđe i upravitelja nekretnine, da se plaća upravitelju pravo služnosti upravitelju nekretnine koji to lokalna samouprava ili bilo tko tko drugi. I na taj način će to biti pravedno i pravično da se napokon, jer inače se nikada neće nepravda prema hrvatskom narodu koju su napravile političke elite koje sjede ovdje i mrko gledaju, a napravile su veće štete nego brojni okupatori na području Republike Hrvatske, brojnije štete. Pa ne samo telekomunikacije. Pogledajmo more, Pogledajmo more, pogledajmo Jadran, gospodarski pojas. Pogledajmo za sve što smo ginuli generale. …/Upadica sa strane,

Izvolite gospodine Bulj./… Generale ako ste vi bili vojnik, bio sam i ja. To od vas nije vojnički ne šuti se, nego iste strukture. To je se vidjelo kod otvaranja arhiva, kod otvaranja arhiva zakona

Najprije ćemo nastaviti sa replikama, onda ću vam dati riječ gospodine Pernar. Samo replike da završimo. Gospodine Mišić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, u nekim stvarima se sa vama mogu složiti ali u većini ne. Sjetimo se prije 25 godina da nismo imali interneta, telefone, nismo imali ništa. U ratu kad smo bili nismo se internetom mogli ni telefonom, mobitelom pozvati. Pričamo tko dobiva, tko gubi. Ja bih rekao da ovdje svi dobivaju, a investitor istina najviše. Kako uzeti investitoru da ne zarađuje toliko to je pitanje. Da. Rekao si stubovi i pokazao si slike da postoje tamo kod vas. To je istina, ali to je stara infrastruktura. Zamisli za 20 godina ili za 10 kad ne bude više stubova, kad bude satelit slao sve informacije i kad se budu mreže te skidale vjerojatno za 10, 15 godina će to desit se. Jer prije 20 godina nismo imali ni pojma kako to sve izgleda. A danas kad gledamo tko gubi, svi dobili. Zašto? Zamisli sada da netko lubenicu prodaje iz Metkovića u Osijek? Taj bi morao ići prvo na poštu, pa pošta u Split, pa Split u Zagreb, pa Zagreb u Osijek. To je proces koliko vremena. Danas taj isti naručioc iz Osijeka ili bilo ovdje gdje internetom naruči, internetom to plati i večeras šleper vozi za destinaciju koju god hoće. E to je napredak, a mi želimo napredovati. Kako tim interesnim skupinama kao i telekomu, HT-u uzeti novac? To ćemo morati vjerojatno regulirati prema europskim zakonima. I sigurno ja sam pristalica toga koliko zarađuju u Europi

ste govorili o 20 godina prije. Mi govorimo o pravu služnosti, da se plaća znači lokalnoj samoupravi, vama kao vlasniku zemljišta jer ste vi platili recimo da iđe preko vašeg zemljišta telefonska infrastruktura. To pravo služnosti onoga što je narod stvorio. Jel' kužite? Znači mi vama, vi govorite o internetu, o brzini interneta. Pa nitko nije o internetu, mi ovdje govorimo, mi se borimo i vi bi tribali, znam da ste sad na vlasti, tj. jedan dio vaše stranke je na vlasti, jedan je u oporbi. Prema tome, mi se borimo da optičku mrežu sagradi Hrvatska i da bude u hrvatskom vlasništvu i da Hrvatska ima. I to je vid nacionalne sigurnosti. Mi smo dali kompletne veze smo dali stranim investitorima. Hrvatska država je tribala štititi svoje interese i to bit u hrvatskom vlasništvu i Hrvatska naplaćivati od drugih distributera. Ali to je dato stranom investitoru bez kune. Pa vi ste gospodine Mišiću morali platiti ka i moj otac da bi priključio telefon, da mu se do kuće napravi infrastruktura ali sve je to vlasnik se./… Ne može biti gotovo, ne vridi to pravilo što ste sad rekli. Ne vridi to pravilo. Hrvatski interesi i sigurnosni i interesi što se tiče same dobiti, jer to je hrvatskoga naroda, po hrvatskom teritoriju, po slobodnoj Hrvatskoj državi. …/Upadica: Tehnologiju, mislim gledajte ne mogu vas razumit šta hoćete reći. Stvarno od kad ste ušli u vlat ja vas ne mogu razumjeti. Profesor Lovrinović jedno govori, vaš drugi potpredsjednik stranke gospodin Martinović treće. Mislim dogovorite se, pa iznesite klub. Hvala.

i ono oko čega se mnogi zastupnici zapravo čega se boje, a to je hoće li ovaj zakon koji spada u grupu zakona koji trebaju postaviti jasni zakonodavni okvir na koji način jedinica lokalne samouprave, općine, gradovi, mogu doći do svojih potraživanja kojim prema zakonima pripadaju. Ako zakon nije dobar, ako postoji pravna nesigurnost, a neke kolege su ovdje koji su gradonačelnici, načelnici upozoravali. Kolega Bulj, slušajte me, nećete znati što sam rekao. Kolega gradonačelnici, načelnici su upozoravali da zbog te pravne nesigurnosti, čak teleoperateri određuju sami koliko će im faliti, toliko sam danas shvatio, umjesto čak desetorostruku manje iznosi im nude i to su stvari koje trebaju biti zakonski riješene da se do toga ne dolazi. Što se tiče baznih stanica ovdje u Saboru je u više navrata na to upozoravano, jer ne zna se zapravo koliki je utjecaj na štetnosti, na zdravlje ljudi. Pogledajte, mi smo u Slavoniji, umjetnici, uspjeli smo u Slavoniji uništiti mlinarsku industriju. Sreća što imamo silose, pa ti silosi služe sad kao, kao mjesto na kojima su postavljaju bazne stanice. I znate što sam primijetio? Na silosima više nema niti golubova. Neki kažu možda zato što nemaju šta jesti, a možda im baš i te bazne stanice smetaju, pa možda nas i golubi upozoravaju da neke stvari baš i nisu, nemaju dobar utjecaj na zdravlje ljudi. U tom smislu, zakonski prijedlozi moraju biti jasni i dorečeni da bi se zaštitilo i javni novac, a onda kasnije i zdravlje ljudi. Hvala. Hvala. Gospodin Bulj, odgovor na repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Evo, ja ću krenuti od kraja. Znači bazne stanice su priča za sebe. Naravno silose su ispraznili, žito je preko većre nestalo, preko noći u jednoj noći na brzinu i sad se koristiti to za bazne stanice. U Hrvatskoj državi, to nije u Njemačkoj, to nije ni u Švedskoj, dakle, dolaze teleoperateri, točno se zna procedura, kako se postavljaju antenski stupovi, kod nas nema nikakvih kriterija. Znači, vi kod izmjene određenog balkona …/Govornik se ne razumije./… u svojoj zgradi, morate tražiti suglasnost od svojih susjeda, morate nekakve izmjena, dozvola. Ovdje čak o jednostavnih pravila, od jednostavnih građevina se ne nalaze bazne stanice. Tako da ne oštećuju i prostor, ono što imamo. Što se tiče zdravstvene federacije svjetske, ona je već 2013. upozorila o štetnosti na zdravlje ljudi, a poglavito djece i povećani broj tumora u krugu od 400 metara, od 200 i 400 najviše, znači to je dokazano. Naravno, u nas pravilnici i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo graditeljstva kojim sam uputio, oni to neće da implementiraju, pa ni ovim zakonom, sada čl. 30 nisu promijenili, ja sam dao amandman, bez obzira što će reći da nije po poslovniku, samo da dokažem da ovaj zakon nije imao indiciju pomoći, u biti pomoći lokalnim samoupravama, zaštiti zdravlje ljudi. To je na baznim stanicama vidljivo. Što se tiče lokalnih čelnika, lokalni čelnici naravno da upozoravaju. Evo ja sam tu pokazao, ja sam kao vijećnik prije 7, 8 godina, slao dopise, ukazivao na nered u prostoru zbog infrastrukture koja se koristi T-COM a nenaplaćiva lokalna samouprava. Znači, ogroman nered, a ogromne milijarde ostaju u džepovima HT-a, tj. Deutsche telekom. Tako da ovim zakonom mi moramo podržati amandman, ovaj zakon

Furio (Nezavisni)** Gospodine Maras, pojedinačna rasprava. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Borić, izvolite.

Pa evo ja želim nešto reći o Konačnom prijedlogu Zakona o elektroničkim komunikacijama jer osim izvješća HAKOM-a mi imamo vrlo rijetko priliku govoriti upravo o ovim temama i mislim da je današnja rasprava pokazala da postoji dovoljno velika zainteresiranost među zastupnicima da bi progovorili o tom segmentu društva koji se često podcjenjuje i čini ga se možda nebitnom, a čini jedan veliki dio hrvatskog gospodarstva u samim prihodima, ali i u samoj važnosti za gospodarstvo. Ja neću ići na razinu u kojoj se danas pričalo jer smatram da ova država ima svoje akte koji jasno usmjeravaju priču o elektroničkim komunikacijama. I činjenica jest da je u prošlosti bilo puno propusta i propustili smo zaista puno, posebno u tri godine članstva od 2013. do 2016. kada nismo imali uopće osnovu da se možemo kandidirati za bilo koji program iz europskih fondova da bi razvijali našu elektroničku infrastrukturu odnosno širokopojasni Internet. Tek 2016. godine donesena je Strategija razvoja širokopojasnog interneta u RH do 2023. godine u kojoj se jasno navodi da nam na raspolaganju stoji negdje oko 690 milijuna eura ili gotovo pet milijardi kuna koje trebamo upotrijebiti da bi mi danas izbjegli neke rasprave koje su se danas ovdje vodile. Međutim, na što se to sve svede? Na kraju svi znamo da imamo mobitel u ruci i vrlo smo sretni onog trenutka kad on funkcionira, kada smo dostupni, kada možemo s njime komunicirati. Međutim u onom trenutku kada mobitel ili aparat ne funkcionira počinju se tražiti krivci. Da li su to operateri, da li je to predsjednik Vlade, da li je to predsjednik države ili saborski zastupnik, uglavnom znamo brzo pronaći krivca. A krivac često nije kriv i zbog toga svjedočimo raspravama kojima smo svjedočili danas. Imali smo pokušaj da se jedan dobar prijedlog zakona svede na to da li lokalne samouprava može ili hoće ili treba dobivati određenu naknadu od operatera za prava služnosti ili prava puta ili će se to ovim zakonom onemogućiti. I slušali smo nekoliko varijacija, pogledali smo i neke slike, iako je jasna uloga lokalne samouprave u cijelom tom postupku. Onaj tko dolazi iz lokalne samouprave zna na kakve probleme nailazi. Mi smo te probleme imali i nakon 2008. kada je donesen prvi zakon i nakon 2012. kada je izmijenjen taj zakon i nakon 2014. i lokalna samouprava nije samo s ovim zakonom u problemu nego sa mnogim drugim zakonima jer jer mora ulaziti ili dogovore ili u sporove. D li su svi uspjeli ostvariti svoje pravo? Nisu, ni temeljem postojećeg zakona, očito da će biti problema i temeljem ovog zakona. Ali procedure treba propisati kako bi smanjili prostor da netko bude samovoljan, da radi ono samo što on želi, da iskorištava onoga kome čini možda i nekakvu štetu jer i do sada je bilo jasno na koji način se može doći do prava služnosti tj. do naknade koju bi operater koji koristi određenu infrastrukturu u određenoj općini trebao platiti takvu infrastrukturu, tj. pravo korištenja određenih nekretnina ili prostora kroz koje ta infrastruktura prolazi. I onda smo čuli pitanje danas, tj. tvrdnju, nitko nikome ništa ne plaća. I tu ima istine. Onda smo čuli da ovaj zakon dodatno centralizira a ne decentralizira odnose između Vlade, tj. odnose između države i lokalne samouprave. I zaboravljamo što se kaže do sada događalo. Vi ako ste čelnik lokalne samouprave imate i svoje općinsko ili gradsko vijeće koje je vlasno donositi određene odluke u odnosu prema ne znam operateru koji ima infrastrukturu. I ako se ne možemo naći ili dogovoriti kolika je ta naknada a naravno da i operater uvijek želi i temeljem postojećeg zakona bez ovih izmjena platiti što manje troškove onda dolazimo u odnos koji je sukob. Da li se u odnosu sukoba na tom prostoru općine ili grada događa razvoj infrastrukture? Ne događa se. Zašto se ne događa? Jer općina ili grad …/Govornik se ne razumije./… je zabraniti pravo pristupa infrastrukturi tj. bilo kakvoj izgradnji dodatne infrastrukture tog operatera dok ne riješi ovaj odnos recimo. I mnoga vijeća su pribjegla upravo tome i načelnici i gradonačelnici, da su zabranili pravo pristupa nekim infrastrukturnim objektima u svome vlasništvu ne bi li došli do sporazuma. I to se događalo. Mi imamo činjenicu da općinsko vijeće ovlasti načelnika i gradonačelnika da može uopće potpisati takvu nekakvu, sporazum ili ugovor jer su ti iznosi često iznad iznosa s kojima oni mogu samostalno raspolagati. Znači da u općinskom vijeću i gradskom vijeću sudjeluju sve opcije, nema tu samo jedna strana, znači svi donose nekakvu odluku. Da li dolazi do druge strane do zlouporabe neke svoje pozicije o kojoj smo danas dosta čuli? Dolazi. Ali smatram da je ovaj zakon plus Strategija razvoja širokopojasnog interneta pravi temelj da možemo početi koristiti sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Nama godišnje stoji 120 milijuna eura ili gotovo milijardu kuna koje još uvijek ne možemo koristiti da bi imali brže mreže, da bi kolega zastupnik iz Sinja mogao biti dostupan svagdje, gdje god se on nalazi u tom trenutku. I da nema na slikama ovo što je on pokazao. Ali tu se postavlja pitanje i odgovornosti i lokalne samouprave zašto je dozvolila da ovako izgleda jedan dio infrastrukture na svom području. Tko je tamo na vlasti i što oni to rade da ne mogu to urediti? Ja s takvim slikama nemam problem. Jer puno toga ovisi o lokalnoj samoupravi. I svaliti sve samo na jednu stranu i tražiti od te iste strane i brzinu i dostupnost i sve moguće benefite koje možemo imati kada govorimo o elektroničkim telekomunikacijama naprosto nije korektan odnos. Jer svi želimo brže, pokazuju izvješća HAKOM-a da Hrvati vole sada sve više surfati, da gigabajti rastu u nebo svake godine po desetke milijuna gigabajta više trošimo, sve manje razgovaramo ali više trošimo na Internet. Koga to obvezuje? Obvezuje operatere da ulažu upravo u ovo o čemu govorim. I oni su to shvatili i moraju ulagati jer njihovi prihodi padaju u dijelu kada govorimo o razgovorima ali i rastu u dijelu kada govorimo o korištenju interneta. I shvatili su oni to, mi smo od prosječnih cijena za 1GB u nekoliko godina došli na nekakve ajmo to tako nazvati razumne cijene, one još nisu dobre ali će biti još i manje jer konkurencija konačno čini svoje. Pogledajmo prihode 2010., pogledajmo prihode ne znam sva tri operatera ili ulazak trećeg operatera u područje mobilnih komunikacija kako je djelovao na sve odnose unutar cijelog sustava. To su teme o kojima treba razgovarati ali ne ovako, ovo ništa ne valja, jedan članak nije dobar, netko je u Vladi imao sastanak i to je to. Teorija urote koja treba uvjeriti one koji ne čitaju ovaj zakon da ovdje ništa ne valja. Ti isti koji, eto viču na HAKOM a mi ga uvodimo u proračun, da ga korigiramo, tj. da ga kontroliramo u troškovima ali to nije dobro, dobro je to, dobre su i sve druge odredbe. I jasno je da će i nakon ovog zakona i nakon ovih odredbi biti upravnih sporova i lokalne samouprave i operatera, biti će ih sigurno, kao što ih je bilo i do sada. I konačno će i upravni sudovi morati početi donašati određene odluke. Ali ne možemo ni mi sami reći da je na našem području sve lijepo uređeno, da imamo uređen katastar, da imamo uređene imovinsko-pravne odnose, da je svaka nerazvrstana cesta jasna ako da da nema drugog vlasništva osim vlasništva jedinice lokalne samouprave što nije točno. I kroz mnoge druge zakone pokušavamo upravo urediti taj sustav. Jer što se desi kada dođe revizija? Prvo mišljenje koje ćete dobiti kao uvjetno mišljenje je, niste riješili pitanje vlasništva na nerazvrstanim cestama. Oni ne pitaju imate li vi novaca za to, imate li novaca da otkupite ne znam dvanaestinu vlasništva u desetak njih koji su vlasnici, imate li novaca za platiti sve te elaborate i provedbu svega toga nego evo vam uvjetno mišljenje, vi to niste riješili jer vam je zakon to naložio. A onda dođemo na ovu priču a što to naplaćujete a nije vaše. Pa čujemo da bi neki živjeli od rente na dijelu gdje mu je infrastruktura počela ili prošla kroz njegov dio zemlje. To nije moguće u pravno uređenoj državi. Znači pokušavamo riješiti kompletan problem. Početak je strategija, nastavak je ovaj zakon. A još ono što je rekao i kolega Šuker, niz povezanih zakona koji rješavaju pitanje infrastrukture. Nedavno smo govorili, to sam danas spomenuo, o Zakonu o katastru nekretnina. Mi prođemo pored toga ali zaboravimo. Tko je sada vlasnik, to ucrtati, tko je vlasnik dati podatke da bi kompletno rješavali sustav. Ali ova država mora biti bolja sutra nego šta je bila jučer. I to je intencija ovog zakona. Ne ova priča tko koga želi prevariti ili zavariti na teoriju urote tko je s kime sjedio na nekom sastanku. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolega Boriću shvaćam vaše dobre namjere i plemenite namjere u rješavanju problema u ovome pitanju i naravno da elektroničke komunikacije su vrlo bitne i to je nešto danas bez čega se ne može. Međutim je činjenica da je tijekom rasprave na upravitelja nekretnine, da se odnosi pravo dužnosti i obaveza da se plaća pravo služnosti, da je jedino dao prigovor, ja molim još jednom da potvrde iz ministarstva…/Govornik se telekom je jedini onaj koji je dao prigovor šta je ministarstvo odbilo kao neosnovano, jesam u pravu? Znači to je lako provljerljivo sve. Nakon toga događa se sastanak u Vladi, briše briše se, odjedanput nestaje taj podatak upravitelj nekretnine. Tu je osnovni problem. Mi govorimo o pravu služnosti upravitelju nekretnine. Onaj tko se brine jer znamo da su imovinsko-pravni odnosi u RH katastrofalni, od Austro-Ugarske države, evo Ivan Šipić može potvrditi, na našem području, od Austro-Ugarske su nam još uvijek gruntovnice, sve nam je prije 100 godina. vrlo malo je toga riješeno imovinsko-pravno i s ovim upraviteljem nekretnine i taj bi se dio riješio. Jer brojne lokalne samouprave su asfaltirale, održavale brojne puteve kud prolaze telekomunikacije, to one održavaju, a nije njihovo vlasništvo, stotinama godinama nije prenošeno vlasništvo, a one upravljaju time i održavaju to na trošak lokalne samouprave. Koji je onda razlog da HT ne plaća pravo služnosti lokalnoj samoupravi? Ali to je ogroman dio kolača, tu se radi o milijardama, na području RH koji ostaje u džepu, znači, u ovome slučaju T-COM-a. Još jednom evo pitao bi tajnika da objasni ovaj slučaj oko primjedaba na ovaj zakon. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Miro, još jedanput ovaj zakon ne ukida pravo na naknade. Ne ukida pravo naknade koji lokalna samouprava treba dobiti od operatera, nego utvrđuje način kako doći do naknade. Do sada smo imali situaciju slijedeću. Znači kao čelnik lokalne samouprave, tražio si od HAKOM-a da postupa po Zakonu o elektroničkim komunikacijama te da izda operateru nalog da sklopi ugovor sa lokalnom samoupravom o pravu služnosti ili o pravu puta. Operater bi ponudio ugovor koji bi došao načelniku ili gradonačelniku s kojim bi on išao na vijeće gradsko ili općinsko da ga usvoji. I onda bi ga onu usvojili ali operater bi opet malo zavlačio, i on gleda svoje interese. Pravo služnosti imaju skuplje, pravo puta mu je jeftinije, imaju oni svoje tarife. Ali mnoge lokalne samouprave su ostvarile to svoje pravo, i naplaćuju, godišnje. Oni nisu mali iznosi, 300 tisuća, 500 tisuća, ovisi o veličini lokalne samouprave i uspostavljenoj infrastrukturi. I ovaj zakon to ne ukida, on samo podrobnije uređuje drugačiju proceduru koja će opet završavati na Upravnom sudu kao što su kao što su završavale procedure i na ovom sudu. Po ovom zakonu. nemojmo govoriti krivo, kako bi ja to rekao, znači s namjerom da govorimo krivo, da bi bili važni, ili da bi ispali pametni. Mi smo sve to prošli i jednostavno će nakon ovoga opet biti sukoba između lokalnih samouprava i operatera jer će svatko štititi svoj interes, interes je općine da dobije sredstva i interes je operatera je da da što manje, očito. Ali uvijek ima odluku onaj načelnik i općinsko vijeće koje u jednom trenutku ako on nije zadovoljan, bez problema zabrani pristup infrastrukturi u njegovom vlasništvu, i kaže nećeš više ovdje raditi to što si radio do sada, dok ne riješimo naše odnose. Znači, postoje modeli, ali to nije način. Mi moramo razvijati infrastrukturu. I to ovaj zakon temeljem Strategije o razvoju širokopojasnog interneta, to radi. I nemojmo buniti ljude koji nažalost ne pročitaju svi zakon ali kad slušaju ovdje moglo bi doći do drugačije priče. **Reiner, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, završno govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa predsjedavajući, uvaženi tajniče sa pomoćnicima. Evo pred nam je bio sad znači vrlo bitan Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, znači četvrti put je izmjena ovoga zakona što samim tim govori da ovaj zakon bi trebalo odraditi na jedan način da bi novi zakon koji će štititi i javno dobro i lokalnu samoupravu i koja će štititi državu i regionalnu samoupravu. Ovdje je osnovni problem gdje se dogodilo, znači trebamo riješiti te odnose pravne, između tele-operatera tj. HT u ovome slučaju kao monopol u hrvatskoj državi, nećemo govoriti o privatizaciji koja se dogodila koju je počeo HDZ a završio SDP, o tom slučajevima nećemo govoriti. Ali ćemo govoriti o tome da je u ovoj raspravi postojala znači, da se plaća pravo služnosti upravitelju nekretnina, da je prigovor samo dao HT a da ministarstvo je odbilo prigovor HT-a, tajniče ako se ja ne slažem, ja ne znam smijete li vi to potvrditi, ali to je činjenica, kolege zastupnici da je jedini prigovor, jedan od ključnih prigovora na ovo upravitelja nekretnine da se znači trebalo biti vlasništvo, jer vlasnički odnosi u RH nisu dobro riješeni, poglavito na lokalnoj samoupravi, zbog toga vas pozivam i dao sam amandman i ja i kolega Grmoja, i brojni drugi zastupnici da podržite ovaj amandman, da se vrati ovaj dio. Jer najveći dio je imovinsko-pravni neriješen, a veliki dio naši gradovi, lokalne samouprave, one to upravljaju, one to održavaju, kako sam rekao, nerazvrstani putevi koje asfaltiraju doslovno, koji vrše čišćenje i održavanje toga područja i činjenica je da oni ne mogu biti Bog na zemlji i da jednostavno nakon sastanka, to je činjenica, premijera, dajemo mu potporu, ako se on ovome odupre nakon sastanka premijera i Predsjednika Uprave HT-a, ovaj dio upravitelj nekretnine je izbačen. Van procedure. U e-savjetovanju je to vrlo vidljivo i lako provjerljivo. To javnost mora znati. To su ogroman novac koji odlazi stranom investitoru, tj. stranom vlasniku koji ne vodi baš brigu o hrvatskom razvoju, više to vodi u Njemačkoj, ne ponaša se na način da bazne stanice postavlja ili antenske stupove u Njemačkoj, kao što u nas postavlja, to čak ovim zakonom nije mijenjano. I osobno ću dati amandman na članak 30. oko baznih stanica bez obzira što će kazati predlagatelj. To nije u skladu sa Poslovnikom. Zbog čega? Da pokažem da treba mijenjati cijeli ovaj zakon i zaštititi i zdravlje po pitanju baznih antenskih stupova ljudi. To je zakon koji je prebačen jedan dio na Ministarstvo zdravlja i jednostavne građevine koje bi trebalo prebaciti na Ministarstvo graditeljstva apsolutno ne tribaju ništa teleoperateri kod postavljanja baznih stanica osim što je postave kod vašega prozora gdje su vaša djeca ne pitajuć vas nađu nekoga tko je vlasnik tog zemljišta, iznajme i to je to. Mi kao obični građani to sebi i ljudi ne mogu dozvoliti. Prema tome, ovdje triba poštivati samo zakon. Za svakoga je isti i ništa drugo. I prema tome, na ovaj način ćemo ojačat brojne lokalne samouprave koje su ispale iz potpomognutih područja, a ne ostvaruju pravo vlasništva nad tim, nemaju pravo vlasništva zbog nesređenih odnosa u vlasničkim knjigama koje su zapostavljene. I to je jedan od većih problema katastarske knjige u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način upravitelj nekretnine ostvario bi pravo da uprihodi na stranu u lokalnoj samoupravi i razvoj svoje jedinice i to bi bio manji teret i državi i lokalnoj samoupravi koja bi mogla rješavati svoje komunalne probleme kroz ono što stvarno koristi ovaj Hrvatski telekom koji je u vlasništvu stranom, samo eto zove se hrvatski, koji ulaže svoju dobit u Crnu Goru, u druge države, naše ljude otpušta. Sve manji i manji je broj radnika. To možete isto lako provjeriti. Prema tome, smatram da ovu izmjenu koja je otišla u jednom trenutku i da je treba vratiti. Ja znam da ćete amandman podržati s tim da se nadam da će i optičku mrežu graditi Hrvatska i da će biti u vlasništvu Hrvatske, hrvatske tvrtke, a ne da će biti njemačka i da se ne tribamo dodvoravati jednostavno i zbog resursa i potencijala i zbog nacionalne sigurnosti mi moramo naše veze imati u hrvatskom vlasništvu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Evo samo sam htio pitati kolegu završno, s obzirom da je završno u ime MOST-a imamo i zastupnika Grmoju koji je podneso amandman koji stavak 6. mijenja i glasi isto kao i u prijedlogu zakona. Zašto mijenjamo stavak 6., pišete da stavak 6. mijenja se i glasi, a glasi isto kao i u prijedlogu zakona. Kolege Grmoje. A nisi vidio? Piše isto što i u zakonu i cijelo vrijeme to napadate danas i ponudite isto kao amandman ono što je Vlada ponudila. Mislim pokušavam shvatiti što vi želite od ove rasprave osim ostaviti dojam da vi stalno nešto štitite, a da svi drugi nešto napadaju. I ponekad si i ja dođem u dvojbu da li nama treba uopće više Vlade i bilo čega, Sabora, države kad Miro Bulj i gospodin Grmoja štite sve u Hrvatskoj od neba, gora, planina, zemlje, dobra, svega ostaloga. Mislim pa nije dovoljno nešto izgovoriti, ali ponudili ste nam amandman jednak onome koji piše ovdje u prijedlogu zakona. I što bih ja sad trebao misliti o tome što ste vi danas cijeli dan ovdje htjeli napraviti kad opet tvrdimo da pitanje naknade nije u Jer dali ste isto što piše i ovdje. I vi nas uvjeravate kako lokalna samouprava sa ovime sve gubi, a samo propisujemo drugačiji način utvrđivanja određenih procesa koji se trebaju događati. E pa sad vi meni objasnite što ste mislili sa ovim amandmanom koji je identičan prijedlogu teksta zakona? Grmoja …/… Kolega Bulj, prvo niste zatražili riječ, a drugo vam je ja nisam dao. Dobro, možda ja nisam vidio, iako dosta dobro vidim. Ali sigurno vam je nisam dao, prema tome ja ću je dopustiti ipak. Izvolite. Isprika. Kolega Boriću, ne znam šta je kolega Grmoja koji amandman dao. Ja znam koji sam ja dao, da se vrati kao što je bilo u e-savjetovanju isto ono što je ministarstvo predložilo taj će amandman uskoro stići na klupe pa ćete ga vidjeti. Kolega Grmoja je predložio svoj amandman. Raspravit ćemo o njemu. I činjenica, ja ne znam kako ćete se vi vratiti u svoju lokalnu samoupravu i svoje lokalne samouprave i objasniti da gdje nije vlasnika, gdje upravlja gradska, lokalna samouprava ili općina da neće imati pravo služnosti. Ja ne znam kako ćete vi objasniti. Jednostavno ja ću vam dati amandman. Ako nećete amandman podržati taj gospodina Grmoje, podržite moj sad kad dođe, amandman gdje jednostavno se vraća upravitelj nekretnine. Ne treba biti vlasnik, ali ako je put nerazvrstani nije u vlasništvu grada uknjižen da se plati. Jednostavno! Činjenica da je to ministarstvo prihvatilo na prigovor Hrvatskog telekoma, ali nakon sastanka Plenkovića i čelnika Uprave HEP-a, HT-a naravno da je to on promijenio. Tako će biti i sa optičkim, mrežom. Nisu …/Govornik se ne razumije./… štitimo. Jer da ste vi radili svoj posao, vaše prethodne kolege saborski zastupnici Miro Bulj sigurno ne bi bio zastupnik. Miro Bulj bi bio sad kod svoje kuće na Suhaču kod Sinja i bavio se sa onim s čime se bavi. A vi ste doveli ovu državu da ste je prodali za sitne škude, interese poglavito kod telekomunikacija. O tome bi mogli razgovarati kako su otišle i u čije vlasništvo, a tko ih je financirao. Financirali su ih ljudi, građani naši, očevi u markama i to debelo da bi dobili telefon, u svoju kuću priključak a danas su u stranom vlasništvu a to se iđe preko njihovih čestica i priko javnih čestica. I ovaj zakon se pogoduje, tvrdim javno tajniče, pomoćniče, također gospodine Šariću koji ste iz Cetinske krajine tvrdim da se ovdje pogoduje i da je skinuto nakon javne rasprave i nakon e-savjetovanja … …/Upadica Reiner: Hvala./… … da je skinuto nakon sastanka Plenkovića i predsjednika Uprave HT-a. Hvala lijepa. Sada ćemo dati riječ uvaženom državnom tajniku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodinu Tomislavu Mihotiću. Izvolite. Još jedan put ponovit promjena nakon savjetovanja, što je razlog zašto je do nje došlo, da nije više u tekstu koji je bio onda u prijedlogu prije savjetovanja naveden upravitelj nekretnina. Od provedbe javnog savjetovanja, pa do upućivanja zakona u proceduru proveli smo dodatne analize i dostavili ovakav prijedlog, jer je nakon dodatnog usklađivanja sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima utvrđeno da takav pojam taj zakon ne poznaje. Također, ovo brisanje pojma je i u skladu sa sudskom praksom Visokog upravnog suda. U provedbi njegove sudske kontrole nad rješenjima HAKOMA, uvijek je upravni sud imao istu praksu, tj. jedinstveno stajalište, da upravitelji nekretnina nisu ovlaštenici naknada za pravo puta. To mogu i citirati jednu od presuda koju ovdje imam. Također, obveza infrastrukturnog operatera, na plaćanje naknade za pravog puta, postoji isključivo prema vlasniku nekretnine na kojoj je izradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Znači temeljem te dvije činjenice mi smo ispustili, ovo je riječi upravitelja nekretnina. E sad bio je čitav niz komentara, vezano na kakav način stvoriti uvjete da se uknjiži vlasništvo i da se onda naknada može legalno ubirati, između ostaloga Zakon o cestama daje tu mogućnost, da se na javnim cestama, o tome smo govorili izvrši uknjižba javnih cesta. To su pojedine općine napravile i temeljem toga mogu bez problema ovu naknadu naplatiti. Mislim ja sada ne nabrajam sve, možda ću neke ispustiti, ali znam ih dosta koji su to napravili i temeljem toga stekli i realizirali to pravo. Ali, normalno, složen je postupak, dugotrajan je, Hrvatske ceste su temeljem Zakona o cestama radile pilot projekt i provele to kroz katastre i zemljišne i došli u konačnosti do rješenja, koje je to reguliralo. Također, je cijenjena gospođa Mrak-Taritaš spomenula i legalizaciju u infrastrukturnih objekata, koja bi također olakšala reguliranje svega ovoga o čemu govorimo. Osim, toga i Državna geodetska uprava ima postupak koji je u tijek, tj. projekt koji je u tijeku i koji se realizira sredstvima Svjetske banke, temeljem kojega se vrši uknjižba infrastrukture. Još nekoliko stvari je bilo navedeno u raspravi, vezano za pogodovanje. Ovaj zakon sigurno ne pogoduje nikome pogotovo ne teleoperaterima, već je primarna zadaća zakona dodatno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i i normalno, ovo sve skupa je dodatni poticaj svim jedinicama lokalne samouprave, a i ministarstvo će u tome pripomoći koliko je god moguće da se upišu prava vlasništva i da dalje ovakvih sporova ne bude. Gospodin Bulj je spominjao anarhiju u postavljanju atenskih stupova. Postavljanje atenskih stupova uređeno je posebnom uredbom Vlade, a čiji sastavni dio je plan postavljanja stupova koji je sastavni dio ove uredbe, dok je zaštita od elektromagnetskih zračenja propisana pravilnikom koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Što se tiče vlasništva nad pristupnom mrežom, bilo je i takvih pitanja. Tu je maksimalna odluka na jedinicama lokalne samouprave. Vlasništvo nad pristupnom mrežom izrađenom sredstvima europskih fondova se realizira na 3 modela. Jedan je privatni model kad mrežu grade operateri i ona ostaje u njihovom vlasništvu. Zatim, drugi je javni model, kad mrežu gradi jedinica lokalne samouprave i mreža ostaje u javnom vlasništvu i na njoj operateri samo pružaju svoje usluge. A treći je model, privatnog, javnog partnerstva. Odluku o jednom od ova 3 modela, samostalno donosi jedinica lokalne samouprave. I ono u konačnosti što je bilo pitanje, odnosilo se na izradu eventualnog novog zakona. U EU je u tijeku izrada EU zakonika o elektroničkim komunikacijama kojim će se u cijelosti revidirati važeća regulativa i okvir i okvir EU, te će slijedom toga i Hrvatska kao i sve druge države, kroz godinu, dvije, prilagoditi tome i donijeti će se novi Zakon o telekomunikacijama koji će sve to uvažavati. Hvala. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnik Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo uvaženi tajniče Mihotiću. Činjenica je da ste rekli nakon javne rasprave da je u biti vaš odgovor na T-COM, tj. Hrvatskog HT, da ste vi dali odgovor dali da je ostalo, da niste brisali u biti ovaj dio o kome mi govorimo, znači upravitelj zemljišta, upravitelj nekretnine da se briše. Vi ste, izbrisano je poslije, vi na prigovor, to je ključni problem. Znači upravitelj nekretnine, nakon prigovora HT-a vi ste odgovorili da to HT-u da to vi ne prihvaćate. Da nije pravno utemeljene, nakon sastanka u Vladi premjera Plenkovića i direktora HT-a upravitelja je to brisano. To mi pojasnite zbog čega niste HT-u odgovorili na ovaj način kao sada nego poslije sastanka premijera Plenkovića i direktora HT-a. Što se tiče baznih stanica, da imamo zakon u Ministarstvu zdravlja u Ministarstvu graditeljstva, imamo uredbu u Ministarstvu prometa ali i ovdje se također u članku 30. mogu stvari mijenjati, mogu se stvari dijelom mijenjati. Jel u Hrvatskoj mogu raditi teleoperateri po baznim stanicama šta god žele. Primjer, na … kod Sinja, ujutra je preko noći osvanula bazna stanica ljudima ispod prozora, bez najave susjedima, bez mjerenja štetnosti zračenja Svjetska zdravstvena federacija je donijela dokaze tj. dokazala je u ispitivanjima i istraživanjima da je štetno po zdravlje. I sada djeca tih ljudi moraju tu živjeti. To je ne samo ekocid nego to je genocid što se dozvolilo teleoperaterima u Hrvatskoj i na štetu ljudi i to ne plaćaju niti lipe niti lokalnoj samoupravi niti ima u prostornim planovima. I kod prosvjeda ljudi apsolutno ne reagiraju kako bi trebali reagirati niti inspekcije niti ova regulatorna agencija uopće ne reagiraju jel je u interesu teleoperatera. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Saše Đujića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine državni tajniče, situacija u Hrvatskoj je danas takva da T-Com plaća jedinicama lokalne samouprave otprilike nekakvih milijardu kuna po procjenama, a trebao bi plaćati dvije milijarde kuna. Onda su došle ove izmjene i dopune zakona koje su u prvoj polovici ove godine prošle javnu raspravu predlagatelj je vaše ministarstvo, onda ste ju objavili na e-savjetovanju i formirali nekakav prijedlog. I taj prijedlog je obuhvaćao upravitelja nekretnine i ta formulacija koju ste vi predložili kao ministarstvo je trebala uvelike olakšati naplatu svog prava zakonsku naknadu koju T-Com mora plaćati jedinicama lokalne samouprave i primjedbu na taj zakon dao je T-Com i HGK. I onda ste vi to kao ministarstvo odbili kao neosnovano da bi se onda kasnije to izbacilo van i sada se i ovaj postupak još dodatno otežao jedinicama lokalne samouprave. E sada slučajno se možda dogodio sastanak premijera sa predsjednikom uprave HT-a, e sada nije problem da se oni sastanu, nek se oni sastanu, ali da je to ostalo tajno, da iza tog sastanka javnost nije upoznate o čemu su tamo razgovarali, šta se tamo dogodilo, koje teme su bile sastanka i onda se dogode ove izmjene koje direktno sada omogućuju HT-u da ne mora više plaćati odnosno ne mora plaćati nego otežava poziciju gradovima i općinama. Ako HT sada više ne mora plaćati ni ovo šta plaća, to znači da će ta tvrtka imati veću dobit, a ako ima veću dobit koju iznosi van Hrvatske onda će i predsjednik uprave koji se sastao sa premijerom imati veći bonus. E sada ako to nije pogodovanje HT-u kao tvrci, predsjedniku uprave HT-a

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolega državni tajniče, ja ću reći prvo da mi je drago da ste barem najavili nekakvu pomoć pomoć jedinicama lokalne samouprave u sređivanju ove problematike. Dakle svi smo se složili da trebamo ići sa sređivanjem zemljišnih knjiga da bi mogli ostvariti ova prava. Ali nema niti jednoga razloga se ove predložene izmjene koje su bile u prvotnom prijedlogu zakona, a sada ste ih dobili ovdje i svi saborski zastupnici kroz amandmane da se one ne uvrste, jer lokalne jedinice bez obzira ima li svoje nekretnine upisane u zemljišnim knjigama, dakle imali upisano vlasništvo ili ne imaju pravo ostvariti ovu naknadu. I niste bili u pravu naveli ste prije još jedanput ću ponoviti, nemate niti jedne presude Visokog upravnog suda da upravitelj nekretnina nema pravo na naknadu, toga nema toga nema i to jednostavno nije točno. I nažalost, zahvaljujući tome javljaju se mnoge sumnje koje su danas iznesene ovdje u Hrvatskom saboru i ja ih također izražavam jer ograničavamo, otežavamo zapravo jedno pravo koje može biti jedan mali korak prema decentralizaciji jer u lokalnim sredinama svaka kuna je izuzetno važna, lokalne sredine svoj novac troše puno racionalnije nego što radi to središnja država. Još ću se kratko osvrnuti na ovaj vaš također ovo što ste iznijeli oko pristupnih mreža, izgradnje pristupnih mreža dakle spomenuli ste tri modela, bojim se da će nam ostati na kraju isto samo ovaj prvi model, a to je da pristupne mreže opet rade samo privatni operateri jer kod toga drugoga modela točno je da je osigurano 50% iznosa iznosa od strane ESI fondova, međutim onih 50% ispravite me ako krivo govorim, trebala bi osigurati lokalna samouprava ona ih nema. očekujem tu također da barem država da i ovdje određene poticajne mjere da možemo graditi **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. S time bih zaključio raspravu, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.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

je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen svima u pretince. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku,

Hvala vam lijepa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

lijepa. Odgovor na repliku.

odgovor na repliku.